sljedeći planirani akt, to je: - Prijedlog Obiteljskog zakona, prvo čitanje, P.Z.E. br. 847; Predlagateljica Zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskoga sabora koje se odnose na prvo čitanje Zakona. To su članci 183. do 188. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvješća ovih radnih tijela Hrvatskoga sabora ste primili na sjednici. Želi li predlagateljica dodatno obrazložiti prijedlog Vlade? Da. Poštovana zamjenica ministrice socijalne politike i mladih Maja Sporiš. Izvolite kolegice Maja. **Sporiš, Maja** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama se nalazi Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona koji ima za cilj osigurati zaštitu pravnih instituta koje je definirao Obiteljski zakon iz 2014. godine radi zadržavanja minimalne razine pravne sigurnost i zaštite prava i dobrobiti djeteta i osoba sa invaliditetom koja je postignuta donošenjem Obiteljskog zakona iz 2014. Taj Obiteljski zakon uveo je čitav niz novina u područje obiteljsko pravne zaštite djece i odraslih osoba sa invaliditetom a sukladno važećim međunarodnim dokumentima te presudama Europskog suda za ljudska prava. Tako je uveden institut plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi kao načina na koji roditelji koji ne žive zajedno uređuju ostvarivanje roditeljske skrbi. Uvedeno je obvezno savjetovanje putem kojeg država puta bračnim drugovima sustavno, stručnu pomoć prije formalnog pokretanja sudskih postupaka kako bi se u svakom pojedinom slučaju individualne potrebe djece i roditelja najprije sporazumno definirale i oblikovale u sporazum tj. plan o roditeljskoj skrbi izvan sudskog postupka a potom u sudskom postupku provjerile i dobile snagu ovršne isprave. Osim toga uveden je institut obiteljske medijacije kao postupka u kojem posebno educirani stručnjaci pomažu sukobljenim stranama da svoje sporove riješe na miran način i tim zaštite dijete od daljnje traumatizacije u sudskom postupku. Definirana je i nova samostalna i neovisna ustanova, Centar za posebno skrbništvo u kojem su zaposleni posebni skrbnici za djecu koji u postupcima pred sudom zastupaju interese i volju djeteta neovisno od roditelja koji također sudjeluju u predmetnim postupcima i posebne skrbnike za osobe u postupcima lišenja poslovne sposobnosti kako bi se spriječio sukob interesa na strani Centra za socijalnu skrb koji u istom postupku nastupa kao inicijator lišenja poslovne sposobnosti i kao zastupnik interesa one osobe u odnosu za koju se postupak vodi. Uveden je institut tablice u visini uzdržavanja djece s obzirom na dob djeteta, broj djece i stalne novčane prihode obveznika uzdržavanja koje svake godine odlukom utvrđuje ministar nadležan za socijalnu skrb kako bi roditelji unaprijed mogli znati iznos uzdržavanja koji bi im bio određen u sudskom postupku te kako bi imali smjernice za određivanje iznosa uzdržavanja prilikom sastavljanja već spomenutog plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. Ujedno uvodi se distinkcija između prava na roditeljsku skrb kao temeljnog ljudskog prava koje roditelj stječe trenutkom utvrđivanja porijekla djeteta u odnosu na pravo i dužnost ostvarivanja roditeljske skrbi u pogledu kojega su majka i otac ravnopravni. Ostvarivanje zajedničke roditeljske skrbi i dalje je pravilo na kojem se temelji djetetova dobrobit stoga se ostvarivanje zajedničke roditeljske skrbi nužno uvjetuje sporazumom roditelja o ostvarivanju zajedničke roditeljske skrbi nakon razvoda braka ili prestanka izvanbračne zajednice planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. S druge strane u okolnostima visoko konfliktnih odnosa roditelja kada oni ne postignu plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi zakon definira mogućnost da sud donese odluku temeljem koje će samo jedan roditelj imati pravo samostalno ostvarivati roditeljsku skrb a što ima za cilj spriječiti situacije u kojima je dijete rastrgano između dvoje konfliktnih roditelja koji nisu u stanju interes i dobrobit djeteta staviti ispred vlastitih interesa pri čemu dijete postaje oružje u njihovim kontinuiranim sukobima i mogućim manipulacijama. Prilikom odlučivanja o samostalnoj roditeljskoj skrbi sud bi trebao dati prednost onom roditelju koji je spreman na sporazum, spreman na suradnju i dogovor i poticanje ostvarivanja osobnih odnosa s drugim roditeljem pri čemu postoji obveza vođenja računa o elementima obiteljskog nasilja ako se pojavi sumnja na to, kao i o najboljem interesu djeteta. Nadalje, s ciljem ostavljanja što manje prostora za konflikte i što manje prostora za manipulaciju djetetom u okolnostima u kojima roditelji ne žive zajedno jasno je propisano koje odluke u vezi s djetetovim osobnim i imovinskim pravima roditelji moraju donositi zajedno, u kojoj formi, u kojim područjima ostvarivanja roditeljske skrbi imaju autonomiju, kad imaju pravo i dužnost postupati žurno radi zaštite dobrobiti djeteta i kad su dužni međusobno razmjenjivati informacije u vezi s djetetom. Uz to uveden je novi institut mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi koji omogućuje ostvarivanje dijela roditeljske skrbi od strane maloljetnog roditelja u granicama njegove sposobnosti, ali i omogućuje ostvarivanje dijela roditeljske skrbi od strane roditelja koji je poslovno nesposoban, opet u granicama njegovih sposobnosti. Potpuno je napušten institut stjecanja poslovne sposobnosti odlukom suda kada je dijete starije od 16 godina postalo roditelj te se kroz institut mirovanja roditeljske skrbi osigurava da maloljetni roditelj zadrži sva prava koja proizlaze iz njihovog dvostrukog statusa i kao roditelja i kao djece, posebno uzimajući u obzir izrazitu ranjivost maloljetnih roditelja. Ujedno, napušten je postojeći institut roditeljske skrbi nakon punoljetnosti jer je sa stajališta suvremenih shvaćanja zaštite ljudskih prava odraslih s invaliditetom potpuno neprihvatljivo tretirati odrasle osobe s invaliditetom kao djecu. U području posvojenja omogućeno je da pristanak roditelja na posvojenje pod određenim uvjetima nadomjesti sud svojom odlukom te je uvedena obvezna prethodna edukacija za posvojitelje. Predmetnim zakonom zaštita osoba lišenih poslovne sposobnosti podignuta je na iznimnu razinu. Omogućeno im je sklapanje braka, priznanje očinstva, sudjelovanje u sudskim postupcima i ukinuto je potpuno lišenje poslovne sposobnosti, a sve u skladu sa stajalištima koja su zauzeta u presudama Europskog suda za ljudska prava. Sukladno brojnim presudama europskog suda osobi u odnosu na koju se vodi postupak lišenja poslovne sposobnosti osigurava se neovisni zastupnik iz centra za posebno skrbništvo kako bi se spriječilo da ista osoba, primjerice radnik centra za socijalnu skrb i pokreće postupak i zastupa interese osobe u odnosu na koju se postupak vodi. Treba napomenuti da je nakon stupanja na snagu Obiteljskog zakona iz 2014. donesena još jedna presuda Europskog suda za ljudska prava u kojoj je Republici Hrvatskoj naloženo plaćanje naknade štete za povrede ljudskih prava upravo zato što što osoba u odnosu na koju se vodio postupak za lišenje poslovne sposobnosti nije bila zastupana od strane neovisnog zastupnika. Ujedno, Obiteljskim zakonom iz 2014. omogućeno je svakoj osobi da u vrijeme postojanja poslovne sposobnosti imenuje osobu koju bi želio imati za skrbnika, čime se u hrvatski pravni sustav uvodi institut anticipiranih naredbi. Obzirom da je predmetni zakon bio na snazi više od 4 mjeseca u praksi su u potpunosti zaživjeli najvažniji instituti koji su uvedeni Obiteljskim zakonom iz 2014. Naime, s radom je 1. rujna 2014. započeo Centar za posebno skrbništvo u kojem su zaposleni posebni skrbnici. Diplomirani pravnici s položenim pravosudnim ispitom koji zastupaju djecu i osobe s invaliditetom u postupcima u kojima se odlučuje o njihovim pravima. Tijekom 2014. godine zaposlenici centra za posebno skrbništvo imenovani su posebnim skrbnicima za 697 djece te su u tim postupcima bili zaduženi za to da isključivo štite prava i interesa djeteta i izražavaju njihovu volju. U najvećem dijelu radilo se o postupcima izricanja mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta iz nadležnosti suda poput oduzimanja prava na stanovanje s djetetom te postupcima u kojima postoji sukob interesa između djeteta i njegovih roditelja primjerice. Obzirom da imenovani posebni skrbnici između ostalog imaju zadaću da na primjeren način razgovaraju s djetetom te utvrde stvarnu volju djeteta, omogućeno je da oni u tim sudskim postupcima zapravo predstavljaju glas djeteta. Osim toga, zaposlenici centra za posebno skrbništvo tijekom 2014. godine zastupali su 225 odraslih osoba u postupcima lišenja poslovne sposobnosti i drugim postupcima u kojima je procijenjeno da je nužno zaštititi prava i interese odraslih osoba i imenovati im posebne skrbnike. Na taj način je osigurana adekvatna zaštita prava i interesa tih osoba u postupku. Također temeljem Obiteljskog zakona iz 2014. godine oformljena je mreža posebno educiranih obiteljskih medijatora koji su upisani u Registar medijatora koji je ustrojen pri Ministarstvu socijalne politike i mladih i javno dostupan na mrežnim stranicama ministarstva. U samo 4 mjeseca primjene zakona u tom pogledu uočeni su znatni pozitivni učinci. Naime, prema dostupnim statističkim podacima do stupanja na snagu Obiteljskog zakona iz 2014. mjesečno se oko 150 parova u našoj zemlji razvodili bez postizanja sporazuma. Od primjene novog zakona samo je 10-ak parova podnijelo tužbe radi razvoda braka, dok su se ostali dogovorili i razveli sporazumno odnosno sastavili plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. Ocjena je da je upravo mogućnost postizanja plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi kroz postupak obveznog savjetovanja, a zatim obiteljske medijacije kao i dostupnost jasnih smjernica i primjera za popunjavanje plana na mrežnim stranicama ministarstva dovela do znatnog povećanja broja razvoda u kojima roditelji ipak uspijevaju mirnim putem postići sporazum o izvršenju roditeljske skrbi i na taj način spriječiti dodatnu traumatizaciju djece kroz dugotrajne sudske postupke. Obiteljskim zakonom iz 2014. usklađen je čitav niz propisa koji su naknadno doneseni, poput Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, Zakona o privremenom uzdržavanju, Zakona o udrugama itd. Rješenjem Ustavnog suda pokrenut je postupak za ocjenu ustavnosti Obiteljskog zakona iz 2014. te je određeno da se do donošenja konačne odluke Ustavnog suda privremeno obustavlja izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi Obiteljskog zakona iz 2014. te da se do donošenja konačne odluke Ustavnog suda primjenjuje Obiteljski zakon iz 2003. godine. Ovim rješenjem Ustavni sud je u primjeni ostavio Obiteljski zakon iz 2003. te na taj način onemogućio primjenu instituta koji su u Obiteljskom zakonu iz 2014. predstavljali značajan pozitivan pomak u zaštiti prava najranjivijih skupina društva. Predmetnim rješenjem Ustavnog suda dovedena je u pitanje pravna sigurnost, te su između ostalog najugroženije skupine društva poput djece i osoba sa invaliditetom ostale bez adekvatne razine zaštite njihovih prava koja im je zajamčena Obiteljskim zakonom iz 2014. kroz čitav niz instituta poput instituta neovisnog i nepristranog posebnog skrbnika iz Centra za posebno skrbništvo, te kroz ukidanje potpunog lišenja poslovne sposobnosti. Također ovim rješenjem je onemogućeno i sklapanje plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, pa su na taj način djeca ponovno izložena traumatizaciji u dugotrajnim sudskim postupcima, onemogućeno je imenovanje posebnih skrbnika djeci u postupcima koji se vode pred sudovima i drugim tijelima, te se na taj način drastično smanjuje i razina zaštite djece, a posebno u odnosu na mnoge važeće međunarodne dokumente. Ujedno predmetnim rješenjem Ustavnog suda stvorena je pravna nesigurnost koja se ogleda u činjenici da su trenutno u Republici Hrvatskoj na neki način u pravnom životu na snazi dva Obiteljska zakona, onaj iz 2003. i onaj iz 2014. koja potpuno različito uređuju veliki broj instituta. Naime, obzirom da je rješenjem Ustavnog suda određeno da se do donošenja konačne odluke Ustavnog suda privremeno obustavlja izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi Obiteljskog zakona iz 2014., te je određeno da se do donošenja konačne odluke Ustavnog suda primjenjuje Obiteljski zakon iz 2003., a da pritom Obiteljski zakon iz 2014. nije ukinut niti poništen. Faktično je nastala situacija u kojoj su oba spomenuta zakona na neki način u pravnom životu. Naime, predmetnim rješenjem Ustavni sud nije ukinuo niti poništio Obiteljski zakon iz 2014. u cjelini, ali ni njegovu odredbu kojom je Obiteljski zakon iz 2003. stavljen izvan snage. Osim toga, radi predmetnog rješenja Ustavnog suda došlo je do neusklađenosti Obiteljskog zakona iz 2003. čiju je primjenu Ustavni sud predmetnim rješenjem naložio i niza posebnih propisa. Tako je primjerice Zakon o privremenom uzdržavanju koji je usvojen u ovom Saboru stupio na snagu 1. rujna 2014. kada i Obiteljski zakon iz 2014. s tim da je Zakon o privremenom uzdržavanju potpuno preuzeo uređenje područja privremenog uzdržavanja djeteta koje je do 1. rujna 2014. bilo uređeno samo s nekoliko odredbi Obiteljskog zakona iz 2003. Zbog privremenog vraćanja u primjenu Obiteljskog zakona iz 2003. radi rješenja Ustavnog suda koji sadrži odredbe o privremenom uzdržavanju koje se bitno razlikuju od odredbi Zakona o privremenom uzdržavanju došlo je opet do pravne nesigurnosti u ovom području koje je trenutno različito uređeno sa dva različita zakona koji su u primjeni. Sve navedeno kao i zaštita instituta koje je donio Obiteljski zakon iz 2014. godine, a koji su uspješno zaživjeli razlozi su i za predlaganje ovog zakona. Također, potrebno je napomenuti da iz pojedinih podnesenih prijedloga za ocjenu ustavnosti povodom kojih je i doneseno spomenuto rješenje Ustavnog suda proizlazi da su pojedine odredbe Obiteljskog zakona iz 2014. u nekim dijelovima eventualno nedovoljno jasne, te su u tom smislu izvršene jezične, izričajne, nomotehničke dorade kojima su otklonjene dvojbe i nejasnoće koje su se pojavile u tumačenju zakona. Predmetnim rješenjem Ustavnog suda nije ni na koji način riješeno pitanje pojedinačnih akata, sudskih odluka, rješenja, pojedinačnih akata koje donose druga nadležna tijela koji su doneseni i postali pravomoćni i izvršni na temelju Obiteljskog zakona iz 2014., odnosno nije ni na koji način riješeno pitanje prava koja su stečena pravomoćnim i ovršnim pojedinačnim aktima koji su doneseni primjenom zakona iz 2014. Radi standarda koje pred pravni poredak postavlja načelo pravne sigurnosti predloženim zakonom riješit će se i pitanje zadržavanja stečenih prava temeljem pravomoćnih i ovršnih odluka doneseni na temelju zakona iz 2014. Dakle, ovim zakonskim prijedlogom obiteljsko-pravna zaštita djece i osoba lišenih poslovne sposobnosti održat će se na razini koja je postignuta donošenjem Obiteljskog zakona iz 2014., te će se omogućiti nastavak rada Centra za posebno skrbništvo u onom obliku u kojem je i zaživio od početka primjene Obiteljskog zakona iz 2014. Ujedno ovim će se zakonom omogućiti nastavak rada obiteljskih medijatora kao posebno educiranih stručnjaka čiji je rad usmjeren na pružanje pomoći strankama u sporu da svoj sukob pokušaju riješiti mirnim putem i na taj će se način spriječiti dodatna traumatizacija djece u dugotrajnim i konfliktnim sudskim postupcima. Nadalje, spriječit će se postupanje nadležnih tijela koje je protivno stajalištima izrečenim u presudama Europskog suda za ljudska prava i na taj način zaustaviti generiranje novih sudskih postupaka, te dodatnih troškova za državni proračun. Predloženi zakon sastavljen je na podlozi Obiteljskog zakona iz 2014. godine, poboljšan je prijedlozima, primjedbama i sugestijama koje su zaprimljene kako od subjekata koji su predmetni zakon primjenjivali u praksi u četiri mjeseca matičara, zaposlenika centara za socijalnu skrb, posebnih skrbnika, odvjetnika, sudaca itd. tako i primjedbama i prijedlozima koji su zaprimljeni tijekom nekoliko savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koja su provedena u posljednjih nekoliko mjeseci. Stoga vas pozivam da podržite ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. ovaj prijedlog zakona i zbog čega uopće on se danas nalazi ovdje na raspravi. Spomenuli ste odluku Ustavnog suda zbog čega i ide ovaj prijedlog zakona. Moram reći ako ikada sam se osvrnula na koju odluku bilo kojeg suda pa ove najviše instance Ustavnog suda onda to ovaj put zavređuje da je ovdje spomenemo. Nažalost, u vrlo negativnom kontekstu. Ustavni sud ukida zakon koji je u startu polučio odlične rezultate, samo ovaj podatak da od 150 zahtjeva za razvod samo 10 ih je išlo tužbom, 697 djece dobilo je posebnog skrbnika. Dakle ti konflikti i potencijalni konflikti između roditelja ili skrbnika uvijek su išli na štetu djeteta. To je bio glavni motiv donošenja Obiteljskog zakona. Međutim, očito zbog različitih interesa u društvu kojima nije u interesu prije svega interes djeteta to je žalosno. A kada se u to umiješa još i najveća institucija u Hrvatskoj Ustavni sud onda je to vrlo zabrinjavajuće. Na saslušanju potencijalnih kandidata za Ustavni sud javio se i savjetnik koji 20 godina radi u Ustavnom sudu i na pitanje na temelju koje odredbe Ustavnog zakona o Ustavnom sudu je Ustavni sud po prvi put u povijesti ne ukinuo u cjelini zakon ne ukinuo pojedine neke njegove odredbe nego u cjelini ga suspendirao i time ostavio djecu na milost i nemilost konfliktnim roditeljima i spriječio funkcioniranje odličnih instituta on je odgovorio neće biti popularno što ću ja ovo reći sada kad se budem vratio u svoju kuću tj. u Ustavni sud ali takve odredbe nema. Nitko gotovo to nije ni zabilježio. Nema odgovora, sljedeća replika Sunčana Glavak. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospođo zamjenice vi ste zapravo nama govorili o istom dokumentu koji je naime 16. siječnja obustavljen odnosno stavljen van snage. Imali ste jedno fino obraćanje Ustavnom sudu, a niste nam rekli da li se išta promijenilo. Kada ste već hvalili ovaj isti dokument, zapravo isti propis niste nam rekli čak ni tko su bili članovi radne skupine koja je imenovana za izradu Obiteljskog zakona. Dakle, 16. siječnja stavljen je van snage, a već 4. veljače vi ste uspjeli izaći sa prvim nacrtom novog zakona tzv. novog zakona što je doista svjetski rekord. Demantirat ću vas i još jednom ću reći da je netočno što ste iznijeli da je Europski sud za ljudska prava odnosno da je to bila podloga da se traži izmjena zakonodavstva. To je apsolutno netočno zato jer je Europski sud upozorio na nedovoljnu primjenu tada važećeg obiteljskog zakona iz 2003. godine. Kada ste govorili o izvrsnosti rezultata koji su polučeni u gotovo 4 mjeseca primjene vašeg tzv. novog Obiteljskog zakona reći ću vam ili pitat ću vas kako je moguće da možete nazvati dobrim 8 skrbnika koje ste spominjali za cijelu Hrvatsku da su oni iznimno kvalitetno zastupali djecu i osobe koje se lišavaju posebne sposobnosti u 800 slučajeva? Recite mi da li je moguće da vi to smatrate zadovoljavajućim? I osim toga došlo je do blokade razvoda braka. Mogu vam to potvrditi iz najužih primjera. I nemojte probati to demantirati jer kažem vam imam najuži primjer o tome. Od početka primjene, kažete samo 10-ak parova podnijelo je tužbe na razvod braka. I to ne zato jer su se ostali razveli sporazumno, ljudi su bili zagušeni šumom postupka koji je stavljen pred njih i prolazili su traume jer su vraćeni ponovno na razvod braka. Odgovor, izvolite zamjenice. A nema odgovora? Ima, izvolite. je 8 zastupnika u Centru za posebno skrbništvo. To nam je upravo u ovom trenutku i rak rana koja je proizvedena suspenzijom Obiteljskog zakona. Planirana sredstva smo imali za 2015. godinu za zapošljavanje većeg broja ljudi kao posebnih skrbnika u Centru za posebno skrbništvo jer smo znali da će ljudi teško obavljati taj posao s obzirom na kapacitet. Zbog toga smo planirali sredstva za zapošljavanje. Naravno suspendirani zakon ne može, iza njega ne može stajati natječaj za zapošljavanje za takvu instituciju. To je još jedna blokada i hvala što ste me podsjetili da i to navedem da je upravo suspenzijom Zakona iz 2014. Centar za posebno skrbništvo i u tom smislu blokiran. Hvala.

ukazat ću na jedan apsurd, jednu diskriminaciju vezanu za djecu invalide. Naime o čemu se radi? Znamo da u Hrvatskoj postoji oko 50 tisuća udruga koje koštaju oko milijardu i 600 milijuna kuna. Znači u šumi tih udruga postoje određeni broj udruga koje se bave sa djecom s teškoćama u razvoju. Stoga mi se obratila jedna udruga sa otoka Brača, baš specifičnost je što dolaze sa otoka u tome i je problem. Ja ću pročitati, u Pravilniku Jadrolinije stoji: "Pravo na besplatni prijevoz imaju sljedeće osobe: djeca do 3 godine, vozači autobusa, putnici u autobusu, vozač kamiona do 10 tona, vozač i pratilac kamiona preko 10 tona, učenici i studenti s prebivalištem na otoku ako se šalju na kopno, umirovljenici do 65. godina i osobe starije od 65. godina s prebivalištem na otoku." U Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu za invalidne osobe stoji članak br. 6. "Invalidne osobe imaju pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu od 75% od redovne cijene vozne karte za 4 putovanja godišnje željeznicom ili brodom." Što je to 4 puta godišnje za otočku djecu sa invaliditetom, nekad ih njihovi roditelji vode čak sedmično 4 puta. Ja sam danas baš uputio i pitanje, zastupničko pitanje na vaše resorno ministarstvo u tom smislu da zaista ovu djecu sa invaliditetom izjednačimo sa djecom koja idu recimo na kopno bilo da se školuju, pa evo ja molim da u tom smislu uzmete u obzir ovako jedan problem, jer zaista je to problem i mislim da ovu djecu sa invaliditetom moramo staviti u ravnopravni položaj i sa ostalom djecom. Hvala Nema odgovora. Ante Babić replika. Izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana zamjenice ministrice rekli ste da je Obiteljski zakon zaživio 4 mjeseca nakon toga je odlukom Ustavnog suda poništen. u svom obraćanju danas kao da ste se svađali sa Ustavnim sudom i stalno ste govorili što je on trebao napraviti a što nije trebao napraviti. I smatrate da ste sada u pravu. No, struka vam kaže da se ponovno radi o jednom velikom, jednom nelogičnom, jednom nedorečenom, jednom kontradiktornom kontradiktornom zakonu i sam po sebi je konfuzan iako se kaže da je, da ovaj Obiteljski zakon zapravo kapilarno zadire u sve pore društva. Normalno kad se govori o obitelji, obitelji kao instituciji, kao zdravoj jezgri svakog društva, onda treba biti jako, jako oprezan. Ja se dobro sjećam da je i kod ranijeg Obiteljskog zakona odnosno prijedloga toga zakona pučka pravobraniteljica za djecu dala nekoliko desetaka primjedaba, ne znam sad točno koliko ali znam da ovoga puta su primjedbe pučke pravobraniteljice za djecu u potpunosti izostale. Ono što treba također reći a zakon je to trebao mijenjati u dijelovima koji se odnose na postupak razvoda braka i kod zaključenja plana o roditeljskoj skrbi za koji ja osobno smatram da ovako normiran nije u interesu niti roditelja niti djece. Smatram da bi se takvim konceptualnim promjenama zakon ne samo kozmetički doći do određenih promjena već temeljito jer time nije riješen osnovni problem ovoga zakona a to je njegova prenormiranost o kojoj je kolegica Glavak govorila ta konfuznost koja se i ovdje osjeća. Hvala. I posljednja replika Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana zamjenice ministrice, ovo je danas već današnjeg dana drugi puta, jučer i prekjučer da se naprosto degradiraju stručnost, a ovo što se danas radi, što ste vi u svom govoru danas rekli to je obračun sa Ustavnim sudom. To je nedopustivo u RH. Onaj tko ne poštuje Ustavni sud treba se zapitati što radi ovdje na mjestu na kojem ste vi. Jer ovaj obračun ne može nitko shvatiti tko imalo ima obzirnosti prema državi u kojoj živi, a ponajmanje stoga što vam nije ništa u ovih 600 i nešto članova o kojim smo govorili u onom zakonu iz 2014., ukazivali u kojem vam ukazuje i sada i toga ste vi svjesni i struka, i socijalni radnici i pravnici, i suci koji su odradili nekoliko okruglih stolova i jasno zaključili da ovo što ste sad pred nas donesli je izrečeno u koliko dana gospođo pomoćnice? U 13 dana. To je zaista rekord. Svaka čast. I što ste učinili, ništa, Uporno ste nam ovdje na govornici i za govornicom govorili o zakonu iz 2014. Nikako da kažete što ste ovdje promijenili, jer niste ništa promijenili, niste ništa. A što ste u obrazloženju napisali? Da li vi uopće razumijete, shvaćate, vi i znate ali vi igrate do kraja i ušli ste u, mislite u 4 ali vjerujte u rikvercu ste totalnom. Jel koja je budućnost primjena ovog propisa

Vrijeme kolegice Sumrak. Mislim budimo korektni i tolerantni. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba Nezavisnih zastupnika Grubišić-Kajin Damir Kajin. Nema ga, gubi pravo na raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Željko Reiner. Izvolite potpredsjedniče. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana zamjenice ministrice, kolegice i kolege. Prvo moram napomenuti da je u najmanju ruku nekorektno prema hrvatskoj javnosti da je ovaj prijedlog jednog toliko ozbiljno osporavanog zakona došao na red na raspravu tek u ove kasne večernje sate i to pred svega desetak saborskih zastupnika, no potpuno nam je jasno da je isključivi razlog tome kako bi se svi propusti ovog katastrofalnog zakona pokušali što je moguće uspješnije i bolje sakriti od očiju hrvatske javnosti. Nemamo naime nikakvih iluzija da će zbog kasnih sati u kojima se o njemu raspravlja mediji o njemu išta izvještavat a očito se to željelo i postići. Pred nama je u prvom čitanju ponovno prijedlog Obiteljskog zakona kojeg je u prethodnoj varijanti Ustavni sud suspendirao upravo zbog primjedbi na koje u saborskoj raspravi ukazivala ne samo HDZ kao oporbena stranka, već je tada na brojne pogreške i propuste ukazivala i stručna javnost, najizvrsniji stručnjaci za obiteljsko pravo ali nevladine udruge i to kako one sa lijevog tako i one sa desnog djela političkog spektra. I što se dogodilo nakon te Vladine blamaže, ali i blamaže vladajućih zastupnika u Saboru koji su ne razmišljajući samo zato što im je rečeno da tako moraju jednodušno digli ruke za takav protuustavan zakon? Događa se jedan bizaran deja vu. Naime, prema izjavi same ministrice Opačić, prijedlog zakona kojeg je ovaj puta Vlada poslala u Sabor sadrži citiram "samo manje nomotehničke izmjene, ispravke nejasnoća dok su u njemu", opet citiram "zadržani svi instituti zbog kojih se išlo u takvu veliku reformu Obiteljskog zakonodavstva". Dakle prema javnom priznanju ministrice Opačić pred vama se nalazi tek minimalno kozmetički promijenjen jedan izvorno loš, te i dalje protuustavan zakon koji u biti istovjetan sa onim prethodnim. I sada se naravno nameću neka pitanja. Radi li se tu samo o inatu i prkosu ministrice prema Ustavnom sudu, a čuli smo sada brojne kritike na Ustavni sud i ne poštivanju te neovisne institucije koja što je bio presedan u hrvatskoj povijesti, suspendirala cijeli zakon od 563 članaka ili se istodobno radi o potpunom nipodaštavaju Sabora i saborskih zastupnika odnosno demokratske procedure općenito kada Vlada i ministarstvo se usuđuju poslati isti zakon još jednom u proceduru iako ga je Ustavni sud suspendirao? Želi li uistinu da Sabor po prvi puta u povijesti temeljem članka 561.zakona koji je pred vama, apsurdno i na pravno nemogući način ponovo ukine već ukinuti Obiteljski zakon iz 2003.godine odnosno želite li da Sabor ukine rješenje Ustavnog suda i donošenjem ovog novog zakona gotovo istovjetno prethodnom učini bespredmetnom ocjenu ustavnosti prethodnoga? Jeli poruka vladajućih saborskim zastupnicima i hrvatskoj javnosti, mi ćemo ipak taj zakon izglasati ma šta mislio Ustavi sud, hrvatski građani, nevladine organizacije ili bilo tko drugi jer imamo većinu ruku u Saboru i držimo svu moć pa možemo učiniti što god želimo i jači smo od svih vas? Budući da se radi praktički o istom tekstu zakona, gotovo sve primjedbe koje smo iznijeli u raspravi o konačnom prijedlogu tog promašenog zakona kada je prethodni puta bio raspravljen u Saboru mogli bismo izreći i sada. To naravno međutim nema smisla, ali naravno ako netko želi provjeriti što smo o tome mislili piše u stenogramu sjednice Sabora. Spomenut ću samo jedan aspekt ovog prijedlog zakona o kojem bi svi naprosto morali misliti, posebno u ovim teškim vremenima recesije i neimaštine osim ako ne povjerimo potpredsjedniku Grčiću da smo izašli iz recesije pa nas zbog blagostanja u koje smo uplovili punim jedrima ne mora više biti briga to što će ovaj zakon stvoriti nove troškove, slijedom njega trebat će vještačiti tisuće osoba koje su potpuno lišene poslovne sposobnosti kako bi se dobio stupanj njihovog djelomičnog lišenja poslovne sposobnosti. Svaki će takav postupak koštati otprilike oko 5 tisuća kuna. Zakon će prouzročiti i brojne druge troškove, međutim trošak ovog zakona za državni proračun uopće ne može doznati niti ocijeniti jer je Ministarstvo socijalne politike i mladih uskratilo, premda je na to bilo obvezno i javnosti i Saboru iskaz procjene učinaka propisa odnosno obrazac PFU o trošku provedbe zakona, a u uvodnom dijelu prijedloga zakona u poglavlju ocjena sredstava potrebnih za provođenje zakona, ne navodi se koliko će sredstava trebati za provedbu ovog zakona nego se lakonski kaže da su da su sredstva osigurana u državnom proračunu. Danas bi se u svojoj raspravi prvenstveno usmjerio na niz proceduralnih pogrešaka i protuzakonitih postupaka koji ministarstvo odnosno Vlada načinila u svezi sa prijedlogom zakona koji je pred vama radi čega će sasvim sigurno ako se takav zakon donese on opet biti osporavan pred Ustavnim sudom. O tome kako se radi o istom zakonu koji je zbrzan u nevjerojatno kratkom roku najbolje sljedeće, odlukom Ustavnog suda obustava primjene Obiteljskog zakona donesenog 2014.godine stupila je na snagu 16.siječnja ove godine, a Ministarstvo socijalne politike i mladih već je 4.veljače objavilo prvi nacrt novog zakona dakle u svega 13 radnih dana. Iako je povjerenica za informiranje izrijekom upozorila da je javna rasprava kraća od 30 dana protivna zakonskoj odredbi i svrsi savjetovanja, javna rasprava o ovom prijedlogu zakona protuzakonito je trajala samo 15 dana do 15.veljače 2015. Osim toga donošenje novog Obiteljskog zakona nije bilo najavljeno u planu savjetovanja Ministarstva socijalne politike i mladih o nacrtima zakona za 2015.godinu koje je objavljeno 23.siječnja ove godine pa je i to bilo protupropisno. Iako propisi obvezuju predlagatelja da prvo provede raspravu o tezama zakona koje namjerava donijeti ministarstvo je najprije i to pokušalo protupropisno izbjeći, a nakon upozorenja javnosti su paralelno protuzakonito proveli tobožnju realnu raspravu istodobno i o tezama i o samom tekstu zakona. Dakle opet je izostalo poštivanje procedure koja bi trebala biti jedna od osnovnih podloga vladavine prava. U razdoblju od 10.do 19.veljače ove godine trajale su prema tome protuzakonito čak tri javne rasprave o istoj pravnoj stvari o Obiteljskom zakonu. Nakon takvih, ponavljam, protuzakonitih četiriju nazovi javnih rasprava zakon se zgotovio slovima i brojkama u tri (3) radna dana i po tome taj propis može ući u Guinnessovu knjigu rekorda kako je to izjavila jedna ugledna profesorica prava. Nacrt propisa na 323 stranice sa 562 članka izrađen je u svega 6 dana. Za usporedbu Nijemci su svoj građanski zakonik sa početka 19.stoljeća pisali 20 godina i on takav uz određene izmjene vrijedi i danas. Očito su naša sadašnja Vlada i ministarstvo neusporedivo uspješniji i sposobniji od jadnih Nijemaca kojima je eto trebalo toliko dugo da stvore svoj zakon. Treba napomenuti također da nakon takvih protuzakonito provedenih navodnih javnih rasprava, ministarstvo nije prihvatilo više od 90% prijedloga javnosti. Usprkos zakonskoj obvezi nisu obrazložili zašto pojedine prijedloge nisu prihvatili a za one koji jesu možda bi bolje bilo da i nisu. Barem na način na koji su to učinili. U javnoj raspravi su se javili jedno tijelo državne vlasti, 4 pravne osobe sa javnim ovlastima, jedan predstavnik crkve, 5 udruga i 19 fizičkih osoba. Na njihovih ukupno 315 prijedloga ministarstvo se 30 puta očitovalo sa prihvaća se, 2 puta sa djelomično se prihvaća a čak 268 puta sa neprihvaća se. Dok se na 15 prijedloga uopće nije izjasnilo iako je bilo obvezno. Neshvatljivo je da je ministarstvo odbilo čak 76 prijedloga socijalnih radnika i svih 13 prijedloga 8 odvjetnica koje se bavilo obiteljskim pravom. Javnosti osim toga nisu predočena sva očitovanja, dakle njih 14 odnosno petina čak, dok su neka samo ugrubo prepričana. Očito ministarstvo smatra da se uopće ne mora držati procedure na što upućuje i to da je pomoćnik ministrice na javnom izlaganju Obiteljskog zakona 25. veljače ove godine izrijekom rekao opet citiram: "Ovo više nije vrijeme za stručne rasprave, ove su stvari koje ne možemo držati se strogo propisane procedure.". Zaključno moram reći da ovo što se događa sa Obiteljskim zakonom predstavlja uistinu sumrak zakonodavstva u Hrvatskoj i bjelodani dokaz potpune dominacije Vlade, zapravo gospodarenja Vlade nad Saborom, potpuno izopačeno shvaćanje pojma zakonodavstva, očitovanja apsolutnog prezira prema svekolikoj hrvatskoj javnosti i institucijama ove države kao što je primjerice Ustavni sud i potpuno pomanjkanje ikakve odgovornosti od strane vladajućih. HDZ će naravno biti protiv ovog prijedloga a …/Govornik se ne razumije./… se nadamo da se i svi ostali kolege shvatiti pogubnost mogućeg prihvaćanja ovakvog zakona. Hvala lijepa. Hvala i vama potpredsjedniče. Imamo replike ali imamo i jednu povredu Poslovnika. Pa ćemo prvo povredu Poslovnika, kolega Peđa Grbin, izvolite. Zahvaljujem uvaženi gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Reiner, potpredsjednik ovog Doma je svojim ponašanjem povrijedio odredbu članka 238. Poslovnika Hrvatskoga sabora na način da je svojim ponašanjem odstupao od općih pravila ponašanja u Saboru. Jedno od općih pravila ponašanja, ne samo u Saboru nego u društvu je govoriti istinu. Uvaženi kolega Doma je iznio grubu neistinu kada je izrekao da je javna rasprava o ovom prijedlogu zakona trajala 14 dana budući je točan podatak da je javna rasprava o ovom zakonu trajala od 9. travnja 2015. godine do 12. svibnja 2015. godine. Elementarnom matematikom iz prvog razreda osnovne škole možemo utvrditi da se radi o 33 dana. Činjenica koju je iznio kolega Reiner usmjerena je upravo ka omalovažavanju predstavnika Vlade i zbog toga najoštrije protestiram. Hvala potpredsjedniče. **Batinić, Milorad Pošto ja ne mogu provjeriti sa ovoga stola da li su ti navodi točni, očekujem od zamjenice ministrice kada će se obratiti, ne mogu kvalificirati da je bila povreda Poslovnika. A praksa govora kolega zastupnica i zastupnika ima i bilo je jako puno neistina izrečeno, iz stoga razloga mislim da nije bilo povrede Poslovnika jer svaki zastupnik ili zastupnica odgovara za izrečeno. Nadam se da ste zadovoljni odgovorom, ako niste upućujem na odredbu Poslovnika. Hvala lijepo. Sada ćemo krenuti sa replikama, Gordana Sobol, izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Reiner, ja ću se očitovati na dio koji ste vi nekoliko puta opetovano ponovili u svojoj raspravi u ime kluba da je Vlada, da je prošli Obiteljski zakon bio protuustavan, da je proglašen protuustavnim. Ja vas molim, pročitajte rješenje Ustavnog suda od A-Ž ili makar samo dijelove na preskoke pa ćete vidjeti da nigdje u tom rješenju ne stoji da je Obiteljski zakon protuustavan, govorimo o zakonu koji je donesen 2014. godine. Jer da je to tako onda bi Ustavni sud u skladu sa ovlastima koje imaju po Ustavu Republike Hrvatske i o Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu ukinuo Obiteljski zakon. Ustavni sud je suspendirao Obiteljski zakon što je presedan. I što je točno niti u jednom članku Ustava, niti u Zakonu o Ustavnom sudu to naprosto nije moguće. Moguće je staviti van snage pojedine akte, odnosno odredbe određenog zakona ako se pokaže da nisu u skladu sa Ustavom. A Ustavni sud uopće postupak ocjene ustavnosti pojedinih odredbi ovog zakona uopće nije završio i on je naprosto jednostavno rekao sada će se to suspendirati i dok mi ne utvrdimo da li je taj Obiteljski zakon u pojedinim dijelovima u neskladu sa Ustavom lijepo ćemo primjenjivati zakon iz 2003. godine i onda dovesti do potpune pravne konfuzije o tome što se primjenjuje, što se ne primjenjuje, što je sa onim što je rađeno po novom Obiteljskom zakonu. A između ostalog i postavlja se pitanje što je sa svim onim zakonima koje smo mi u međuvremenu donijeli o usklađivanjima pojedinih zakona u skladu sa donesenim Obiteljskim zakonom, o tome se radi a ne da je onaj Obiteljski zakon proglašen protuustavnim. To naprosto nije točno i nemojte to govoriti. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor na repliku potpredsjednik Željko Reiner, izvolite Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa ostaje činjenica da je taj zakon bio sukladan Ustavu, Ustavni sud ga ne bi suspendirao. Prema tome možemo mi sada izvoditi ne znam kakve zaključke ali to je činjenica, dakle to je potpuno neosporna činjenica. A isto tako je činjenica da priča o tome što su se kasnije donosili zakoni koji nisu bili sukladni onome što je trebalo napraviti, oprostite problem toga što su se takvi zakoni donosili. Zašto su se oni nasilno donosili kada se ukazivalo na cijeli niz nesukladnosti? Ja postavljam vrlo opravdano to pitanje koje vam vraćam sada, zbog čega su se oni donosili a ukazivalo se da postoje problemi i ukazivalo se niz puta da postoje nesuglasnosti. Svejedno se silom, većinom donosili su novi zakoni bez obzira, ponavljam još jedanput, na neusuglašenost. Nije li se moglo pričekati, nije li se moglo raščistiti to pa onda ih donijeti a da budu usuglašeni međusobno? To i jest problem ovoga doma jer ovaj dom donosi niz zakona koji su međusobno neusuglašeni i svaki put kad se na to upozori mahne se rukom i izglasuje se i onda naravno nemojte se čuditi da imamo niz neusuglašenih zakona. Hvala lijepo. Hvala i vama. Romana Jerković replika, izvolite. **Jerković, Romana (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Reiner, kažete kolegici zar se još nije moglo pričekati, pa vi ste čekali 8 godina, 8 godina i moje pitanje vama isprovocirano vašom raspravom cjelokupnom je sljedeće. Od 2004. godine do 2011. to su dakle dva mandata, imali ste bezbroj prilika da pristupite reformi obiteljskog zakonodavstva, ali to niste učinili i nije mi jasno zašto. I sad vas pitam, recite hrvatskoj javnosti zašto to niste učinili jer bilo vam je savršeno jasno da su promjene nužne. Bilo je jasno da je vama to jasno. Bili ste svjesni da postojeći Obiteljski zakon ne osigurava potpunu zaštitu djece kao kao ni osoba pod skrbništvom. Bili ste isto tako svjesni da postojeći Obiteljski zakon nije u skladu niti sa međunarodnim standardima. Dakle recite nam zašto niste učinili ama baš ništa da spriječite nepravde koje su se događale, da spriječite nelogičnosti koje su se događale, apsurde. Da li znate da ste na kraju drugog mandata donijeli Strategiju razvoja sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj od 2011. do 2016. godine u kojoj priznajete da stanje obiteljsko-pravne zaštite, citiram ovo, djece i odraslih, članova obitelji pod skrbništvom u Republici Hrvatskoj nije zadovoljavajuće i da je reforma nužnost. Drugim riječima, jasno vam je da je žurno bilo potrebno zasukati rukave i donijeti novi Obiteljski zakon u skladu sa vremenom u kojem živimo, u skladu sa potrebama koje to i takvo vrijeme nameće, međutim ne činite ništa. Ja imam svoje viđenje zašto je to tako. Ne činite ništa jer nemate reformski kapacitet za to, ali me zanima da vi kažete zašto je to tako bilo.

O kapacitetima nećemo govoriti, ja se ne želim spuštati na tu razinu komunikacije. Međutim, vrlo jasno ću vam odgovoriti zašto. Zakon je donesen 2004. godine. Jedan od problema Hrvatske države, jedan od problema vaše Vlade i vaše većine je taj što zakone mijenja kao džepne maramice, papirnate, što se isti zakoni mijenjaju u roku od 4 do 5 mjeseci, što ste neke zakone mijenjali po 4-5 puta već do sada u svom mandatu. To je problem pravne nesigurnosti. Kad je zakon donesen 2004. godine naravno da je trebalo vremena da se vidi da li taj zakon i u kojim segmentima se treba popraviti. I kad je bila rasprava ovdje u ovom domu, moram vas podsjetiti jer očito ne znate, ne želite se sjetiti, zaboravljate itd., mi smo ukazivali na to da prvo, mislimo da zakon treba poboljšati 2004. godine ali da se on mogao poboljšati, da nije trebalo donositi novi zakon, da se on mogao doraditi i poboljšati, a ne donijeti novi zakon. Dapače, kad smo ukazivali na propuste iz one verzije zakona zalagali smo se kao jedan kompromis, kao želju dobre volje da neka ide u treće čitanje, neka se doradi. Sve ste to odbili. Pa o čemu mi danas pričamo onda? Hvala lijepa. Hvala. Ingrid Antičević-Marinović replika, izvolite. Struka je rekla, bivši predsjednik Vrhovnog suda kaže javno Ustavni sud, a nije jedini, Ustavni sud si je za pravo uzeo ulogu zakonodavca. Zar mi ovdje ne smijemo braniti osnovnu ulogu, a to je da smo glavno političko i zakonodavno tijelo? Kaže on dalje, zato nema nikakvog ustavnog utemeljenja, zato vam govore ljudi iz samog Ustavnog suda, izrijekom, nema zakonske ustavne odredbe za donošenje ovakve odluke. Vi kažete da je čitav odvjetnica iz struke bio protiv tog zakona. Čitav niz odvjetnica iz struke je bio za, ali se njihov glas ignorira. I sama sam bila odvjetnica 20 godina i to što su roditelji kadri učiniti vlastitoj djeci, to ni neprijatelj ne može najcrnji napraviti neprijatelju. Muž je ispred mene nakon ročišta ubio svoju ženu. Nitko je nije mogao zaštititi, a planirao je i djecu ali se tu nisu našla jer nije bilo po njegovoj volji. Pa imam pravo i sa tog aspekta o tome govoriti. Mi smo imali i ukinuli smo i s ovim dobivamo moderan Obiteljski zakon koji će svim institucijama zapriječiti manipulacijom djece. Vi govorite da je ovo sumrak, a ja vas pitam zašto vi zore nazivate sumrakom, a sumrak zorom. Pa kakva vi to vremena zazivate? Hvala. Odgovor potpredsjednik Željko Reiner, izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Dakle naravno po običaju mi nije potpuno jasan vaš duktus razmišljanja jer ne znam na koji način bi ovaj zakon mogao recimo spriječiti da neki zlikovac ubije svoju ženu i djecu. Prema tome, takve prekrasne formulacije koje vi upotrebljavate kao argumente bojim se da su naravno kao i obično potpuno promašeni. Zanimljivo je što ste rekli da glas odvjetnica koje su bile za ovaj zakon se ne čuje. Pa zašto se taj glas ne čuje? Pa one su bile za taj zakon, one imaju vašu potporu. Imaju medije za sobom, imaju vas za sobom. Pa kako se najedanput njihov glas ne čuje, a čuje se glas onih koje su bile protiv tog zakona i koje se ignorira i na koje se čak ni ministarstvo nije odgovorilo, a kamoli uvažilo njihove primjedbe. Prema tome, hajde budimo ozbiljni i upotrijebimo argumente. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine potpredsjedniče Sabora, naravno slažete se na ovoj suspenziji Ustavnog suda cijelog zakona, međutim ja mogu reći da je sada došlo zapravo do pravne konfuzije. Zašto? Zato šta rješenje Ustavnog suda zapravo nije riješeno pitanje pojedinačnih pojedinačnih akata, kad pogledate sudske odluke itd. koje su donesene, koje su postale pravomoćne, izvršne na temelju tog zakona, Obiteljskog zakona iz 2014. godine. I sad se postavlja pitanje kako će se izvršiti pravomoćne i ovršne odluke koje su donesene temeljem zakona, a podrazumijevaju se na kontinuirano izvršenje. To se može raditi i o odlukama Centra za socijalnu skrb koje se odnose na nadzor nad izvršavanje roditeljske skrbi itd. Isto tako je upitna pravna snaga presude o razvodu braka, jer kad pogledate sudska odluka je pravomoćna. Međutim, sukladno rješenjem Ustavnog suda sada se sve privremeno obustavlja na izvršenje. Prema tome, da li se može voditi nova parnica obzirom da se već radi o pravomoćnoj odluci. Prema tome, stvarno se radi sada o jednom pravnom kaosu. Hvala lijepa. Hvala. Odgovor, izvolite potpredsjedniče. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Ako se radi o pravnom kaosu, onda ja moram uzvratiti protupitanjem, a zašto se forsiralo donošenje podzakonskih akata vezanih uz zakon za koji se znalo da je suspendiran. Koja je logika u tome? To je jedna stvar. Međutim, govoreći o pravnom kaosu, hajde jedan primjer ovog prijedloga zakona. Dakle u članku 562. piše da će on stupit na snagu 1. rujna 2015. godine. Kako ovaj zakon ide u dva čitanja, a svi dobro znamo da još imamo svega par dana do ljetnog raspuštanja Sabora molim vas objasnite mi. To neće izazvati onda nikakvi pravni kaos. U ovom prijedlogu zakona piše da će on stupiti na snagu 1.9. a mi znamo da nećemo moći imati drugo čitanje do tog vremena. O čem pričamo? Hvala lijepa. Ante Babić, replika. Izvolite. povrede Poslovnika. Obustava primjene Obiteljskog zakona iz 2014. godine nastupila je 16. siječnja 2015., a ministarstvo je već 4. veljače objavilo prvi nacrt novog zakona u 13 radnih dana. Upozoreni …/Govornik se ne razumije./… rasprava o tezama itd. koja se nije dogodila. Da je ovo još jedan u nizu zapravo jednih bahatih manipulatorskih marifetluka ove Vlade kolega Reiner govore i ljudi od struke, zapravo sa Katedre za Obiteljsko pravo Pravnog fakulteta, sa same katedre koji kažu: "Donošenje novog Obiteljskog zakona dok traje ocjena ustavnosti lanjskoga predstavlja izvjesnu vrstu nasilja nad strukom, znanošću i demokracijom." Nadalje, citiram: "Prijedlog Obiteljskog zakona 2015. godine već se može smatrati ustavno-pravno neprihvatljivim. Rezultat je to činjenice što se ne poštuju demokratska načela, što se ne poštuje načelo vladavine prava i obezvređuje struku, Ustavni sud i praksu. On s dubokom mijenja mnoge obiteljske odnose, uništava ustaljenu sudsku praksu i dosadašnje znanje sudaca, odvjetnika, djelatnika socijalne skrbi i običnih građana, pa je zbog toga preskup i nedopustiv eksperiment u kojem će najviše stradati djeca." Zar treba nešto više reći o ovom prijedlogu Obiteljskog zakona? Mislim da ne. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Prije nego što vam dam riječ dozvolite kolega Babić. Kolega Grbin je sukladno Poslovniku digao pločicu. Ja sam mu dozvolio da kaže o čemu se radi. Međutim, sada ste vi u svojoj izjavi povrijedili članak 238. Poslovnika. Niti danas, niti prethodnih, niti bilo kojoj sjednici nisam čuo bahat i marifetluk i optužili ste nas ovdje, vjerojatno niste mislili na neke. Da, da, da. Ali to točno, znači povrijedili ste članak 238. Poslovnika. Nemojmo to raditi! Mislim da nije niti tema, nije niti vrijeme, a nisam evo da budem iskren do sada vas nisam čuo u takvoj interpretaciji. Ja vas molim držimo se Poslovnika. Odgovor potpredsjednik Reiner, izvolite.

imao ozbiljne primjedbe na taj zakon. One su potpuno ignorirane, sve one su potpuno ignorirane. napisano je dakle od strane ministarstva da su pojedine odredbe Obiteljskog zakona pojedinim adresatima zakona u nekim dijelovima eventualno nedovoljno jasne, te u tom smislu postoji prostor da se manjim jezičnim izričajnim doradama u predmetnom tekstu zakona otklone dvojbe i nejasnoće koje su se pojavile u njegovom tumačenju. To je bio odgovor ministarstva nizu vrhunskih pravnih stručnjaka iz Obiteljskog prava koji su stavljali svoje opravdane primjedbe. Vjerojatno se smatra te sve osobe nedoraslima. To su osobe što što fizičke, što pravne koje su osporavale Obiteljski zakon iz 2014. Niz profesora sa katedre Obiteljskog prava ne samo u Zagrebu nego i u Rijeci i u Splitu koji su se složili s brojnim tezama osporavatelja, razni savjetnici, suci Ustavnog suda koji su zaključili da je pravna sigurnost toliko ugrožena da treba suspendirati Obiteljski zakon iz 2014. u cijelosti. Dakle, svi su oni valjda bili potpuno u krivu ili potpuno neinformirani ili potpuno nesposobni ili potpuno nedorasli tome da svojim primjedbama pokušaju intervenirati u ovaj zakon. Hvala lijepa.

ukazivali ste i ukazujete na probleme. I mi želimo isto to reći, ono što nas smeta jest i ono što ste i vi rekli to nepoštivanje Ustavnog suda i ponižavanje Ustavnog suda u RH. Ali evo Ali evo ga i gospođa pomoćnica kad je u svom obraćanju, a govorili ste o tome, rekla da je bilo samo 10 tužbi za razvod braka. Ali negdje do 26. veljače samo sa 3 suda uvaženi kolega Reiner je zaprimljeno 67 tužbi za razvod braka, 12 je kao odbačeno a znate zbog čega? Jer je takva zavrzlama nastala da više nisu ni suci znali na koji način da postupe pa su onda to jel'da suspendirali. Dakle, 67 na tri općinska suda mala. E sad, za primjenu ovog Obiteljskog zakona o kojem cijelo vrijeme govori gospođa pomoćnica jasno je da nisu osigurani uvjeti. I na to jasno upućuje struka. I socijalni radnici i psiholozi i svi oni koji su uključeni ne samo u rad sa djecom nego i u rad sa odraslima. Jer nije dovoljno biti samo diplomirani pravnik i položiti pravosudni ispit da bi bio da bi bio skrbnik jel' tako. Vi ste rekli da ima 8 skrbnika i dosad imamo 800 slučajeva. Po ovom zakonu svaki ovaj skrbnik treba posebno razgovarati sa djetetom. Pa mene sad zanima da li, akademiče Reiner, nemoguće je da osam skrbnika posebno svaki razgovara sa 800 djece, sa 800 djece, mahom se radi o djeci sa psihološkim problemima **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala, vrijeme vam je kolegice Sumrak isteklo. Vjerujem da je potpredsjednik Reiner shvatio repliku. Izvolite potpredsjedniče, odgovor. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa uvažena kolegice Sumrak naravno da je to jedan od problema s kojim se suočavamo kad pokušavamo sagledati sve dimenzije ovog zakona, ovog prijedloga zakona i moguće posljedice. Recimo da u ovom času postoji novac za to. Kako se to može i kojom brzinom ostvariti? Kako, da li postoje na tržištu takvi kadrovi, da li se oni mogu uistinu u par mjeseci zaposliti, itd., itd. ono što mi se čini važno ste spomenuli u početku vaše replike a to treba naglasiti. Pitanje da se donošenjem ovog novog Obiteljskog zakona zapravo može osujetiti i ako ako ga donesemo osujetit ćemo da Ustavni sud meritorno dovrši postupak ocjene ustavnosti Obiteljskog zakona iz 2014. godine. I to treba svakako jasno reći, rekle su to i kolegice iz pozicije samo na drugi način malo. Ali da, ja se s vama slažem, i slažem se i sa kolegicama koje su prethodno u negativnom kontekstu neke moje izjave komentirale, da. Međutim, i vi morate biti svjesni, a i jeste svjesni jer ste tako rekli, da ako bi se ovakav zakon izglasovao time bi se prekinula, osujetila procedura Ustavnog suda. I gdje bismo tek onda bili? Hvala lijepa. ovaj zakon koji je pred nama ja bih nazvala još jednim u nizu metoda pokušaja i pogrešaka ili eksperimenata koji se stalno i stalno ponavlja i dolazi nam od strane Vlade. Ovaj zakon je tako moderan da ga zapravo nitko u praksi neće moći provoditi. On je toliko moderan da evo ljudi ga čak odvjetnici i stručnjaci koji moraju s njim raditi kažu da oni eto nisu toliko moderni koliko je moderan ovaj zakon. Što želim reći? Dakle, dosta je bilo eksperimenata sa zakonima koji nam dolaze od strane SDP-a i partnera. I kada dolaze tada ih sama Vlada sa ne znam koliko amandmana pokušava popraviti. Ovaj čak nije bio ni takav. U gotovo 4 godine jedini proizvod koji je izašao iz ovog ministarstva jest ovaj i on je apsolutno proglašen neupotrebljivim. Kolega Reiner mislim da bi bilo puno pametnije da je ovo ministarstvo svoje snage usmjerilo primjerice u pronatalitetnu politiku pa tako ne bismo svjedočili tome da je samo prošle godine primjerice preko 11 tisuća bilo više umrlih u našoj zemlji nego rođenih, da se urušava demografska slika Hrvatske, da odumiru naša sela, da imamo sve više problema, umjesto da se ovo ministarstvo tome posvetilo išlo se u eksperiment da si valjda ministrica Opačić napiše 562 članaka zakona a nije bitno što ih apsolutno nitko neće moći provoditi. Hvala. Odgovor, potpredsjedniče Reiner izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvažena kolegice Glavak sasvim sigurno se moram složiti sa ovim drugim dijelom vašeg izlaganja da je prvenstvena zadaća svih nas, a naravno posebice ovog ministarstva djelovati u smislu sprečavanja bijele kuge koja uistinu vlada Hrvatskom i možemo mi kako god željeli željeli to ignorirati, a očito se ignorira, ali to je jedna realnost i tu bi itekako bilo posla upravo za ovo ministarstvo. Međutim, kad govorimo o ovom zakonu ja bih volio biti konstruktivan i bez obzira što mislim da je on izrazito loš zakon mogao bi se vjerojatno popraviti, ali sigurno ne tako da se izmjene par riječi u njemu i to se javno deklarira da su napravljene neke manje kozmetske promjene, nego bi taj zakon trebalo ozbiljno, konceptualno promijeniti. nije problem ovog zakona par izričaja i par rečenica, problem ovoga zakona je konfuznost s jedne strane, s druge strane prednormiranost, nekih podnormiranost, odredbe koje se ponavljaju, neke odredbe koje su kontradiktorne jedna drugoj i to će dovesti ako se taj zakon takav usvoji da on bude neprimjenjiv u praksi i naravno da izazove neusporedivo veće probleme nego što ih imamo sada. Hvala lijepa. Hvala i vama Za riječ se javila zamjenica ministrice u ime Vlade. Izvolite. **Sporiš, Maja** Pa evo nekoliko, hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, evo nekoliko stvari po redu. Mislim da ću dobro obuhvatiti. Što se tiče reakcije uvaženog zastupnika Grbin na temu trajanja javne rasprave. Zastupnik je bio u pravu sa informacijom koju je ovdje dao, no međutim to je vrlo lako provjerivo i mene čudi da to ovdje već dosada nije se provjerilo u ovom klupama. Naime, u prilogu zakona je dokument, dokument izvješća o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, upravo je priložen iz razloga što to zastupnici od nas traže da bi ga mogli pročitati. Prema tome, nije to bila nikakva velika filozofija iz koje se utvrdilo i koliko je trajalo savjetovanje. Što se tiče lišavanja poslovne sposobnosti u cijelosti, odnosno primjedbe da je vještačenje za utvrđivanje preostale poslovne sposobnosti vrlo skupo. Da vrlo je skupo i zbog toga smo planirali sredstava u narednih 5 godina ne možemo, nemamo financijskih kapaciteta sabiti to u jednu godinu, no bez vještačenja je nemoguće utvrditi preostali dio poslovne sposobnosti. Ali ono što je posebno bitno tu istaknuti u ožujku ove godine pred Odborom za prava osoba s invaliditetom UN-a u Ženevi branila je naša delegacija izvješće o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u RH. Vidite ta odredba i ta namjera su posebno pohvaljene od strane odbora. Da svjesni smo da zaštita ljudskih prava i zaštita prava osoba s invaliditetom košta ali to su stvari, naprijed se naprosto mora ići. I u nekoliko navrata od strane raznih zastupnika ovdje je izgovoreno da se ovdje radi o kozmetičkim izmjenama. Da i ja sam rekla radi se o malim izmjenama, radi se o nomotehničkim izričajnim izmjenama, ispravljanu grešaka, ako baš hoćete i radi se o kozmetičkim izmjenama kako ste vi rekli, ali više nije ni trebalo. Strukturno da o kozmičkim izmjenama, po institutima koje nosi ali više nije ni trebalo. Jer da smo mislili da zakon ne valja ni 2014.u proceduru ne bi puštali. Hvala lijepo. Hvala i vama. Replika potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa uvažena zamjenice ministra, u tome jest problem, sami ste rekli napravili ste par manjih izmjena jer ste uvjereni da je taj zakon savršen. I niste htjeli slušati niti javnost, niti stručnjake, niti saborske zastupnike i ustrajali ste u tome i to je ono što smo samo pokušali učiniti bjelodani. A kad kažete da piše o tome kako je kao u privitku o datumima, o tome ne piše ništa. U privitku nema toga toga vezano uz datume, a oni datumi koje sam ja rekao su apsolutno točni. To što vi pokazujete nije ono o čemu mi govorimo. Hvala lijepo. **Batinić, Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba Hrvatskih laburista stranke rada Nansi Tireli. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana zamjenice sa suradnicom, kolegice i kolege. Ja mogu reći da sam uistinu vrlo, vrlo tužna kad slušam ovakvo prepucavanje a radi se o jednom izuzetno važnom, ja bih se usudila reći možda najvažnijem zakonu za svakako od nas jer se tiče svakoga od nas, od našeg rođenja pa do smrti jer smo u jednom trenutku dijete, u jednom trenutku smo roditelj i kroz taj Obiteljski zakon uistinu dođemo u trenutku svatko od nas da tako kažem njegovi korisnici i moramo ga razumjet. Dogodio se pravni kaos i to je činjenica. Dakle kada je Ustavni sud suspendirao Obiteljski zakon 2014.nastao je uistinu pravni kaos i dio stvari koje su se riješile po zakonu iz 2014.ostalo je negdje u zraku i sad više nitko ne zna što je i kako je. Međutim, odgovor zašto je pravni kaos nastao trebao nalazit, tražit daleko prije. Ja ću samo podsjetit, kada smo u ovom domu raspravljali o tom famoznom Obiteljskom zakonu 2014. godine onda je bila u maloj vijećnici tematska sjednica četiri radna tijela Sabora gdje je bilo uistinu i socijalnih radnika, i odvjetnika, i profesora, i liječnika, dakle bilo je svih mogućih profila stručnjaka tada na toj javnoj raspravi odnosno na tom okruglom stolu, satima se razgovaralo o tom novom Obiteljskom zakonu i ono što je bilo interesantno struka je ukazivala na propuste i na probleme između prvog i drugog čitanja zakona. Davali su jasne i konkretne prijedloge kako zakon poboljšati i nitko nije bio protiv toga u tom trenutku da se taj zakon uistinu i donese jer je taj zakon bio bolji koji smo imali u primjeni 2003.upravo zbog zaštite djece i osoba pod skrbništvom. Svi smo se složili da je zakon nužan, da je zakon potreban, da su izmjene potrebne, ali u trenutku kada je struka konkretno i dobro upozoravala i davala svoje prijedloge, ministrica se razljutila na sve koji su se usudili reći bilo kakav prijedlog van onoga što je bilo u zakonu i prozvala svih da neka izvolimo naučiti čitat lektiru. I to je izazvalo u toj struci kod tih ljudi jedno jako, jako veliko razočaranje i jednu jako veliku averziju. I sada kada razgovaramo o ovom prijedlogu zakona dolazimo u situaciju da s jedne strane imamo imamo profesora prava koji su sa strane ljevice, a s druge strane imamo profesore prava koji su sa strane desnice i sada se mi borimo koji profesor prava ima veće pravo i više je u pravu što se tiče Obiteljskog zakona i mišljenje profesora tog istog prava ne uvažavamo. Ali ako štitimo djecu onda moramo shvatiti da svi ti profesori prava našu djecu koji su na tim njihovim fakultetima uče tom istom pravu i da ne gledamo sada ako je profesor prava ukazao na određene pravne propuste u prijedlogu zakona da li je on lijevi ili je desni. Taj profesor ima svoj kredibilitet, on radi na određenom fakultetu i uči našu djecu. I ukoliko smatramo da taj profesor nije kompetentan onda prvu stvar koju za zaštitu djece moramo napraviti, moramo tog profesora maknuti sa te katedre obiteljskog prava jer inače će učiti sve dalje krivo. Dakle od tuda kreće taj pravni kaos. Ono što mene sada zabrinjava jeste ove javne rasprave. Dakle kolega Reiner podatke podatke da je bila i to piše u medijima, a ako to nije točno onda ja vas zamjenice ministrice molim da ovdje to opovrgnete. Dakle i što se tiče javne rasprave i što se tiče propusta u ovom dijelu da nije otvorena najprije javna rasprava o tezama, a onda javna o rasprava o nacrtu zakona, pa se najprije otvorila javna rasprava, pa je nakon upozorenja ta javna rasprava zatvorena, pa se na brzinu otvorila paralelna rasprava o tezama i paralelna rasprava o nacrtu prijedloga zakona, što nije dobro, dakle nije dobro jer najprije morate vi kao zakonodavac predlagatelj zakona dobiti određene teze javnosti, to je demokracija da onda možete te teze implementirati u taj vaš prijedlog zakona. Sljedeće što me jako zabrinjava, danas smo ovdje na prijašnjoj raspravi razmišljali o tome da li je kriva Državna revizija u donošenju nekakvih svojih odluka ili je kriv netko drugi, sada raspravljamo o tome i vi zamjenice napadate Ustavni sud da je suspendirao prijedlog zakona, sada nam onda ne valja niti Ustavni sud. Treće, u primjedbama koje ste dobili, dobili ste 14 čini mi se primjedbi pravobraniteljice za djecu na ovaj prijedlog zakona, nijedna nije usvojena. Onda si ja postavljam pitanje, što će nam onda ni ta pravobraniteljica za djecu ako te njezine primjedbe ili žena ne zna ili nije sposobna ili šta onda nam treba ta pravobraniteljica onda ili nam ne treba. Primjedbe pravobraniteljice za ravnopravnost spolova niti tako niste prihvatili. Ne znam sada točno podatak, mislim da imam možda negdje i zapisano, 76 prijedloga djelatnika centara za socijalnu skrb i opet ništa nije prihvaćeno da se stavi u zakon. Ja sada govorim sa zamjenicom, to je ono što piše u medijima, ako to nije točno neka izvoli demantirati, neka tu u ovom Hrvatskom saboru konačno kaže što je istina ili što nije istina jer zbunjujemo ljude, zbunjujemo javnost i onda na kraju svi si postavljamo pitanje što ne valja i što je išlo krivo. Dakle, pravne eksperte ne slušamo, odvjetnike ne slušamo, djelatnike centara za socijalnu skrb ne slušamo, suce ne slušamo, pravobranitelje ne slušamo. Jeste jedno ozračje da je ministarstvo sve donijelo u 2, 3 dana evo zakon koji ima 562 članka donesen u 3 dana što implicira na to da se uopće nije slušala javnost. Ali ono što mene sada najviše interesira u svemu tome i to nisam pravnik molila bi da mi to objasnite, dakle Ustavni sud je suspendirao Obiteljski zakon 2014., ali rješenje o tome nije proglasio zakon protuustavnim, dakle rješenje još uvijek čekamo jel tako. Sada donosimo novi zakon koji je skoro identičan tom zakonu koga je sud suspendirao sa malim nekakvim sitnim izmjenama. Izglasat ćemo taj zakon i već imamo spremne istu ovu garnituru koja je dala ustavnost na Ustavni sud ocjenu ustavnosti Obiteljskog zakona 2014.svi stoje u pripravnosti da daju isti zahtjev za ocjenu ustavnosti ovog Obiteljskog zakona 2015. Što će se onda dogoditi ako je taj zakon isti, ako sada imamo takav pravni kaos, a imamo ga, da li je nama sada nužno ovaj zakon donositi po hitnom postupku dok ne dobijemo odluku Ustavnog suda da vidimo šta je to, ako ako jeste nešto protuustavno, u onom zakonu? Ukoliko nije protuustavno onda po meni bi taj Ustavni sud suspenziju trebao ukinuti, a onaj zakon vratiti na snagu. Sada ćemo imati dva ista zakona, jedan suspendiran, drugog istog, identičnog skoro donosimo i tu će tek nastati veliki, veliki problemi. Brzamo, mislim da previše brzamo, mislim da nešto radimo, radimo baš onako, jer kao da nešto moramo. Ja bih vas zamjenice molila samo da mi odgovorite na pitanje zbog čega je nama sada donošenje ovog zakona toliko hitno ako možemo primjenjivati zakon kako je rekao Ustav sud 2003.? Da li imamo kakvu informaciju kada će Ustavni sud donijeti konačnu odluku o ustavnosti ovog zakona iz 2014. Plašim se da će nam se dogoditi isto i da ćemo za vrlo, vrlo kratko vrijeme doći u istu situaciju i da ćemo ovaj zakon koji imamo sada morati drastično mijenjati ukoliko Ustavni sud ocijeni da taj zakon ima puno, puno elementa koji su protuustavni. To je on što me, što me najiskrenije plaši. Što se tiče zakona i danas smo imali na Odboru za zdravstvo, dobili ste amandmane i ja vas uistinu molim da ih evo do drugog čitanja ozbiljno razmotrite, neću ih sada ponavljati, oni su itekako važni, da ih ozbiljno razmotrite, da uzmete u obzir da provedba ovakvog zakona, dakle da uzmete u obzir sve one situacije koje se na terenu uistinu dešavaju. Jer ono što je rekla i kolegica Antičević-Marinović prije to su izuzetno teške situacije, vrlo, vrlo teško je zakonom obuhvatiti sve one situacije koje se na sudovima, u centrima za socijalnu skrb, kod miritelja, u odvjetničkim uredima ili bilo gdje drugdje dešavaju. Ono što moramo mislim posvetiti posebnu pažnju jest uistinu u tome da zaštitimo djecu, da čim manje imaju trauma od tih rasprava, nasilja u obitelji i svega ostalog. Ali mislim da ovi amandmani koje ste danas dobili, mislim da ih ima 20 i nešto idu svi na tragu toga da se uistinu oni problemi koji se u praksi dešavaju govore o njima ljudi koji se svakodnevno s njima suočavaju. Evo molim vas, još jedanput apeliram da ih ozbiljno razmotrite u obzir i pokušate mi odgovoriti stvarno na ove moje osobne nedoumice koje imam jer evo plašim se da će kaos što se tiče primjene Obiteljskog zakona tek nastati, da je ovo uistinu samo vrh sante leda koja nam prijeti. Nemojmo biti inatljivi, nemojmo biti tvrdi, slušajmo se, slušajmo struku. Zakonodavac ima pravo donijeti, ima viziju, ima cilj s time se slažem. Ali upravo da izbjegnemo ovakve situacije, da izbjegnemo nekakve osobne konflikte, evo da čujemo jedni druge i da zakoni koje donosimo uistinu budu na tragu toga, na tragu dobroga za čovjeka i na tragu da se mogu provoditi i jednostavno a ne da filozofiramo što u određenom članku piše i na koji način taj određeni članak, odnosno taj određeni zakon implementira. I ono što još zaključno što u javnosti izaziva jako veliki bijes jeste to što niste objavili imena ljudi koji su vam na ovom drugom zakonu radili a to znate da ste po Zakonu o javnom informiranju isto tako dužni. Prema tome, to jeste ta neka inatljivost koja ne dovodi, ne vodi dobrome. Objavite te ljude koji su radili ovaj zakon, Obiteljski zakon 2015. mislim da to nije nešto strašno i da nije nešto teško i mislim da ćemo i tu, odnosno da hoće se i tu smiriti određeni dio nekakvim negativnih tenzija. Treba razgovarati, treba biti otvoren a vi u Ministarstvu socijalne politike i mladih u tako izuzetno zahtjevnom i ozbiljnom i teškom resoru morate otvoreni i transparentni biti tim više. Hvala vam lijepa. Hvala. Prije nego pređemo na replike, vjerojatno ste predvidjeli kolegice Tireli, ovo je prvo čitanje zakona, jer ste u jednom trenutku rekli po hitnom postupku. Pa reko, dužan sam dati pojašnjenje. A postoji poslovnička mogućnost i tri čitanja tako da vjerujem da će se. Prva replika Ingrid Antičević-Marinović, izvolite. Vi ste kolegice u dobrom dijelu, pogotovo ondje gdje dajete svoju opću sliku i kako bi takav prijedlog zakona koji prije svega ima za interes interes djece koji je na prvom mjestu i tu se s vama mogu složiti. Međutim, ne slažem se s vama kada kažete evo, kada se obraćate gospođi zamjenici pa kažete evo vi ste napali Ustavni sud. Ne, to ste nam rekli na samom početku, ne kolegice, ja vjerujem da vam je to izletjelo. Ustavni sud je napao Hrvatski sabor, Ustavni sud je napao Vladu i Ustavni sud je napao resorno ministarstvo. I svi smo ovdje ovlašteni i dužni braniti našu ulogu zakonodavca. Da je Ustavni sud našao da je bilo koja odredba ili zakon protuustavan neka ga odmah ukine. To nije do dana današnjega učinjeno nego ga je suspendirao protuustavno i protuzakonito. To se nikada do sada nije dogodilo. To su rekli mnogi stručnjaci. Kada kažete ne uvažava se struka. Taj suspendirani Obiteljski zakon, na njemu je radila prof.dr. Ivana Milas, sadašnja pravobraniteljica za djecu koja je doktorirala upravo iz znanstvene grane obiteljskog prava. Radila je profesorica Branka Rešetar, također. Čitav niz isto odvjetnica koje su tome pripomagali. I svi su oni nestručnjaci po HDZ-u jer ne pušu u njihove diple. Jer ako je do Ustavnog suda onda je pravda njihova, tako oni razmišljaju i tako oni drže i ponižavaju oni dodatno Ustavni sud. I očekuju od njega. Oni očito očekuju od njega nekakve usluge s obzirom kako su birali ustavne suce. I to je sramotno kako se HDZ ponaša, ali to ne opravdava Ustavni sud da je donio ovakvu odluku za koju je Krunoslav Olujić i mnoga stručna javnost bez presedana, da je takva odluka bez presedana i sramotna. Imamo povredu Poslovnika, Đurđica Sumrak izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Članak 238. Mislila sam da ćete vi osobno kao potpredsjednik ovog Hrvatskog sabora upozoriti zastupnicu Antičević da ovakvim napadom na Ustavni sud usuđuje se ja bih rekla rušiti i ustavni poredak Republike Hrvatske. Nezapamćeno je da u Hrvatskom saboru jedan od zastupnika radi ovakav verbalni napad na Ustavni sud. Nezapamćeno. Ja vas molim … **Batinić,

Ne poštivati odluku Ustavnog suda je jedna kategorija… … /Upadica se ne razumije./ … Dozvolite, kad ja govorim strpite se i saslušajte. Dovoditi ne postupati prema odluci Ustavnog suda ili zakonodavca, to je protuustavno, a iznijeti svoje mišljenje o Ustavnom sudu zašto bi to bilo zabranjeno. Molim vas. Ja velim da nije bilo povrede Poslovnika. Vi ukoliko niste zadovoljni imate poslovničku mogućnost. Da li ćete je iskoristiti? Hoćete. Ja molim da uđe u zapisnik. Nastavljamo sa replikama. Tatjana Šimac-Bonačić. Pardon, ispričavam se, odgovor. Evo zahvaljujem. Ma vrlo kratko dakle, kad ovako razgovaramo o Ustavnom sudu i svemu ovome što nam se dešava mislim da imamo puno veći problem nego što nam je problem Obiteljskog zakona. evo, iz dana u dan nam se otvaraju neki novi problemi i sumnjamo u svih, sumnjamo u sve i institucije jednostavno više kao da nitko ne radi svoj posao, sve smo nekako obojali. Što se tiče radne skupine koja je radila na zakonu, ja sam zamjenici spomenula radnu skupinu vezano za ovaj Obiteljski zakon 2015., dakle radnu skupinu 2014. znamo ali kažem da ima dosta nezadovoljstva vezano za neznanje o tome tko je bio u radnoj skupini za ovaj zakon 2015. A kada govorimo o pravobraniteljici, sadašnjoj pravobraniteljici za djecu, dakle na prijašnji zakon 2014. bivša pravobraniteljica za djecu čini mi se da je dala 84 amandmana ako se ne varam ili 81, tu negdje, da bi ih nova pravobraniteljica za djecu koja je došla, sve povukla pa nije bio nijedan amandman, a da ona sada od zakona 2014. do ovog 2015. dođe u situaciju da je samo bude, dakle jeste pravobraniteljica za djecu i ona je dala 14 amandmana na ovaj Obiteljski zakon 2015., dakle i nijedan nije usvojen. Upozoravam na to, imamo ovdje u Saboru izvješće pravobraniteljica. Svake godine daju preporuke, pišu šta se mora i šta se treba. Ukoliko uistinu želimo ta pravobraniteljstva shvatit shvatit ozbiljno i kao nezavisna tijela koja mogu kontrolirat i ukazivat na propuste koje imamo i te njihove preporuke ispoštivat, ja uistinu evo ne vidim razloga zašto

konstatirali ste ono što je istina, a to je da je ovaj 2014. godine zakon koji je donesen da je zapravo bio veća zaštita djece što je naravno cilj ove Vlade odnosno ovoga zakona, a isto tako osoba pod skrbništvom. Također ste rekli da ste vrlo tužni kad slušate prepucavanja što smo naravno svi mi. Isto tako ste rekli vašu opservaciju što je ministrica rekla na onoj tribini odnosno javnoj raspravi koju smo imali u Hrvatskom saboru. pročitati nešto što sam našla na portalu od jedne čitateljke, gledateljke televizije. Gledam sinoć diskusiju o novom Obiteljskom zakonu kog je suspendirao Ustavni sud. Niti sam pravnica, niti sam u osobnim problemima trebala pomoć zakona, ali imam zdrav razum, imam i oči, ono što sam sinoć vidjela bila su dva tabora teško posvađanih ljudi napuhanih taština koji su skakali jedno drugima u riječ, za vrat i nadglasavali se. Zakoni se pišu za ljude i morali bi biti po ljudskoj mjeri da pomognu. Čemu zakon ako je neprovediv? Ako je dobar kakve su mu šanse, ako je profesorica koja je dosad uređivala te zakone odmah rekla da će upotrijebiti sav svoj utjecaj da ga ruši zato jer ovaj put nije pozvana u tim. Pa gdje u svemu tome ljudi čiji životi ovise o tom zakonu, gdje su djeca, gdje su pametna, humana i djelotvorna rješenja. Zar ćemo zauvijek spoticati se na te odvratne osobne interese, zar ljudske sudbine nisu nimalo važne, zar je baš uvijek i u svemu važan tko je član ili simpatizer neke političke stranke. Ovako građani misle. Hvala lijepo. Hvala i vama. Odgovor kolegice Tireli. mišljenjem gledateljice ili čitateljice, ne znam što ste rekla, ono što jeste, što cijelo vrijeme ja pokušavam podcrtat, zakoni uistinu ako nešto moraju bit onda moraju bit provedivi, moraju biti životni i moraju bit u korist čovjeka jer svaki zakon koga donesemo u ovom Saboru nekoga u ovom Saboru nekoga uistinu se tiče i utječe na nečiju sudbinu. I kao saborski zastupnici imamo tu odgovornost da donosimo zakone uistinu za dobrobit i po mjeri hrvatskih građana. Sve ovo što se dešava, ovakva retorika koju imamo gdje stvarno cijelo vrijeme se nadmudrujemo tko je jači, tko jeste u timu, tko nije u timu, ako jesam u timu onda sam dobar, ako nisam u timu onda nisam dobar pa ću sve napravit da nešto rušim i spomenula sam i te profesore obiteljskog prava i njihova obaveza i njihova dužnost bila bi da uvijek sugeriraju i uvijek predlažu samo zato da budu zakoni najbolji što mogu bit iz svog vlastitog znanja i mislim da bi tek onda stekli onu reputaciju koju moraju steći, a ne ovako da rušimo zakone samo zato što ih je donio netko drugi. Dakle, argumentima, činjenicama da. Ali ovako zbog nekakvih političkih boja mislim da je ne samo opasno, nego vrlo, vrlo

potpisujem vašu raspravu. Slažem se da i kad se ovako argumentirano raspravlja žalosno je da se s druge strane dobiju neargumentirani i silom neki I mi se ovdje u klubu HDZ-a i u našoj raspravi složili smo se da zakon iz 2003. kao i prijašnji iz '98., pa sedamdeset i neke godine trebalo je mijenjati. Na primjer Zakon iz '98. je revolucionaran zakon bio obiteljski. I slažemo se da je i zakon iz 2003. Ali se ono s čim se mi ne slažemo jest način na koji se to radi, jest to da se ne poštiva struka. Ja se ne mogu pouzdati samo u jednog bivšeg profesora, samo jednog mišljenja. Želim čuti više mišljenja, a ono što najviše želim čuti jest struka. I ono što ste i vi govorili jest to ako se ne uvažavaju mišljenja i prijedlozi pravobraniteljica, pa šta to znači ona? Zar je taj ego tako velik, tako snažan da ćemo sve pred sobom prerušiti, da ćemo reći možemo sve učiniti bez obzira što drugi govore, pa do te mjere zaista ono što je uvredljivo, a najmanje očekivano od bivše ministrice da vrijeđa ustavni poredak, evo do te mjere. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor izvolite kolegice Tireli. Da, dakle nije, ja nikad ne gledam ono osobno sad kad kažete struka. Za mene je struka i profesor Obiteljskog prava i onaj službenik u Centru za socijalnu skrb i suci, dakle na sudovima i odvjetnici koji se bave, kojima je uža specijalnost Obiteljsko pravo. Dakle, to je za mene netko tko zna jer je Obiteljski zakon se svakodnevno dešava. Svaki dan se ljudi rastavljaju, svaki dan djeca ostaju bez roditelja, svaki dan netko ostavlja tu istu djecu, svaki dan netko djecu posvaja, svaki dan se ljudi žene. Dakle, to je ono što sam rekla da se taj Obiteljski zakon uistinu odnosi na svakoga i zato je nužno i zato je potrebno imati kvalitetne javne rasprave, dakle otvorene da ministarstvo ima, da poštuje te rokove, da poštuje tu demokratsku proceduru i da svatko tko je zainteresiran za taj Obiteljski zakon, tko misli da može i da zna da da svoj prijedlog, da da svoju sugestiju i da onda ministarstvo transparentno i kvalitetno odgovori zašto nečiji prijedlog nije prihvatio ili zašto ga je prihvatio, dakle ili prihvaća se. A onda je na nama i dakle ne samo nama saborskim zastupnicima nego na svima da vide tko je to predložio nešto i zašto je ministarstvo argumentirano nešto odbilo. Tek onda mi možemo vidjeti sliku da li je nešto, onu realnu sliku da li je u pravu ministarstvo ili je u pravu taj netko tko je predlagao nešto a ministarstvo je tu evo odlučilo da to jednostavno neće prihvatiti. Dakle, ukoliko nema transparentnosti onda nam se dešavaju ovakve stvari gdje onda davamo prostor čistomu marketingu osobnosti pojedinih ljudi obojanih u stranačke boje i onda se borimo tko je jači i tko je moćniji preko medija. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice Tireli, pa ja moram kazati da u dijelu u kojem ste vi i zabrinuti i razočarani zbog tog nekakvog prepucavanja, neslaganja unutar struka, udruga, pojedinaca, ovih ili onih, svrstavanje. Ja se slažem svrstavanje na jednu ili na drugu stranu, da to definitivno šteti ne samo ovom zakonu nego i raspravi o bilo kojem drugom zakonu. Međutim, obzirom da ste spominjala primjedbe, dakle mnogobrojne primjedbe koje imaju, ja ću se sad ograničiti na naša pravobraniteljstva, odnosno na udruge. Ja bih htjela sve nas podsjetiti. Sva recimo pravobraniteljica za djecu, sva dosadašnja izvješća svih pravobraniteljica za djecu ukazivali su na nedostatke u obiteljskom zakonodavstvu i ukazivali su na potrebu donošenja instituta unutar Obiteljskog zakona upravo onih koje je propisao, propisao, donio Obiteljski zakon onaj prošli koji se u biti donose i propisuju i u ovom Obiteljskom zakonu. Ima malo vremena da ih sad sve nabrajam. Mislim da je i pravobraniteljica za djecu prilikom svog zadnjeg izvješća također to odnosno sve se to može iščitati iz njih, a posebno je upozorila na štetnost donošenja odluke Ustavnog suda i posljedica koje to ima na, prvenstveno dakle kategoriju građana. To su djeca o kojima ona posebno skrbi. Kad govorimo o pravobraniteljici za osobe sa invaliditetom ja iz Izvješća Odbora za zdravstvo vidim da je ona zadovoljna sa dijelom primjedbi koje jesu uključene u sada ovaj novi prijedlog, odnosno da jedan dio se još uvijek može dogovoriti, a što se tiče udruga prvenstveno autonomne ženske kuće ja sam sad vidjela te primjedbe i moram kazati da sam ovako iznenađena zato što se ovoga puta za razliku od onog prošlog kada su imale primjedbe i koje smo usvojile predlaže nešto potpuno novo… …/Upadica Batinić: Hvala./… … da se dijelovi Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji prebace u Obiteljski zakon. O tome do sada govora apsolutno nije bilo. **Batinić, Milorad Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana kolegice Sobol mi se slažemo u velikom dijelu stvari. Dakle, ono nisam mislila da sad sve što netko predloži treba usvojiti, daleko od toga, tu upravo i leži odgovornost ministarstva odnosno predlagatelja zakona da ocjeni što jeste dobro, što nije dobro. Ono na što ja cijelo vrijeme upozoravam jeste način na koji se dakle išlo u sve ovo što se išlo sa drugim prijedlogom zakona da nije dobar. Dakle, kad govorimo da u javnosti piše paralelno ovo, paralelno ono, da ne piše dosta kvalitetno i dosta jasno dakle otvorena rasprava, paralelno i rasprava o tezama, da ne piše dovoljno jasno i transparentno koji su amandmani odbijeni i zbog čega su odbijeni i zbog čega su odbijeni to izaziva kod ljudi onda jedan ja bih rekla možda kod određenih ljudi izaziva stvarno razočaranje, a kod određenih ljudi otvara dodatni prostor da upravo ti koji žele napadati imaju prostora napadati još više. Dakle, to samo želim reći da nam takva situacija nije potrebna. Donosimo zakone onako kako nam propisuju zakoni, imajmo javne rasprave onako kako nam to propisuju i zakoni i direktive, dajmo podatke koji se od nas traže i onda jednostavno sužavamo taj prostor da dođemo u situaciju da možda nešto što je i dobro na kraju od šume šume ne vidimo drvo jer upravo i ovo što imamo ove dobre stvari u zakonu postaju nevažne zbog toga što se sve svodi na nekakva osobna ega nekoga protiv nekoga. Romana (SDP)** Hvala lijepo. Kolegice Tireli medalja uvijek ima dvije strane, bez obzira što neki vide uvijek samo jednu i što uvijek samo o jednoj govore. Ja osobno vjerujem da je i provedba i praksa, dakle provedba Obiteljskog zakona 2014. u 4 mjeseca koliko je bio na snazi pokazala da neke stvari treba promijeniti. Ukazala je na neke nejasnoće, ukazala je na potrebu da se neki segmenti dodatno pojasne i bolje definiraju. I oko toga se slažemo. Ali isto tako druga strana medalje kaže da su uočeni i znatni pozitivni učinci u 4 mjeseca primjene. Žao mi je što o tome nitko ne govori, ali baš nitko. I ne mogu se složiti s vama kada kažete da je struka bila potpuno ignorirana i isključena zato što to jednostavno nije istina, to jednostavno nije tako. Tko je pisao zakon? Tko je pisao zakon onaj prvi i ovaj sada, tko ga je pisao? Pisali su ga stručnjaci. Nemojmo ih podcjenjivati. Pisali su pravnici teoretičari, pravnici praktičari i svi u najboljoj vjeri. Dakle, ja ne tvrdim da zakon ne može biti poboljšan, pa tome i služe ova dva čitanja, zato ih i imamo da se poboljša ono što se može poboljšati. Ali istina je, i recimo je javno, da neka rješenja nisu prihvatljiva za samo jedan dio stručne javnosti. Mali, vrlo glasan očigledno i vrlo moćan. Ali, zar ćemo zbog toga diskreditirati svaki pokušaj da se učine toliko nužna, toliko potrebna poboljšanja ovog zakonodavstva? **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala kolegice Jerković. Odgovor, kolegica Tireli. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice upravo zbog toga što dozvoljavamo, dakle kad sam spomenula koja se dogodila nedopustivo je dakle da ministrica struku uvrijedi na takav način. Zašto to govorim? Zato što onda dobije upravo ovo što se sad dešava, to je čista osveta. To sad nema veze možda ni sa zakonom i sad nitko više ne postavlja pitanje što je u tom zakonu dobro, što u ovih 4 mjeseca provedbe toga zakona smo shvatili da negdje nešto ne štima pa idemo to sad još u ovom zakonu dodatno popraviti. To više nikoga ne interesira. Upravo zbog načina ponašanja, upravo zbog onoga što radimo dobivamo s ove druge strane neprijatelje kojih ima malo ali koji su vrlo, vrlo glasni i upravo rade ovu gužvu u šesnaestercu i ovaj kaos koji sada imamo. Onda dolazimo u situacije da ti, iako ih je malo, mogu utjecati na suce Ustavnog suda pa Ustavni sud može suspendirati zakon koji je dobar. I na kraju taj zakon uistinu ne interesira nikoga niti ga interesira kako će se on provoditi u praksi i da li će nekome tko se sutra rastavlja zbog tog zakona biti bolje ili će mu biti gore. To je žalosno. Jer zakon nismo donijeli zbog toga da ministrica kaže da je zakon lektira pa ju je netko dobro ili je nije dobro pročitao, a onda uvrijedi struku jer struka zna da zakon nije lektira nego je nešto važno. Onda se ne dovodimo u situaciju da radimo sad u ovom drugom zakonu ovo što radimo. I kad vi govorite, da, zakon su pisali stručnjaci. Dodatni problem, ne znamo koji su stručnjaci radili na ovom zakonu obiteljskom 2015., nigdje nije to objavljeno. O tome govorim. Transparentnost inače ova mala skupina postaje izuzetno glasna i jasna zato što im oni drugi daju prostora da budu glasni. A kad prostora ne bi bilo onda ne bi bilo ni akcije. U ime Kluba zastupnika HSU-a Marija Ilić, izvolite. **Ilić, Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministrice sa suradnicom. Obiteljski zakon nema dvojbe uređuje najvažnija pitanja koja se odnose prvenstveno na zaštitu djece, braka, obitelji te drugih socijalno osjetljivih skupina stanovništva i baš upravo zbog toga mu se treba priči rekla bi vrlo oprezno s posebnom pozornošću uvažavanja struke kao se čulo danas kroz sve rasprave i to one s dugogodišnjim iskustvom. Temeljem te pretpostavke držim da su u radnu skupinu ili kako se već ona zvala koja je radila n kreiranju novog zakona upravo ona bila do te mjere involvirana jer svako nestručno sudjelovanje u kreiranju ovog itekako važnog zakona i svaka nestručna argumentacija bila bi možda pregrubo rečeno pogubna za ovaj itekako osjetljiv institut dakle, obitelj tu ćeliju svakog društva. To je zakon koji bi se trebao a vjerujem da je kao što je to zamjenica ministrice i naglasila razmatrati kroz prizmu prakse Europskog suda za ljudska prava kao i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvencije o pravima djeteta te drugih zakona i dokumenata. Svi ti zakoni i dokumenti u svom sadržaju ističu važnost obitelji kao temelj društvene zajednice koja ima prvenstveno nemjerljiv utjecaj na sve pore jednoga društva, međuljudskih odnosa ali i naravno i samog pojedinca. Suvremena obitelj danas je u fazi strukturnih promjena koje se ogledaju nažalost u smanjenju broj članova obitelji, izmijenjenom položaju žena na tržištu rada, povećanoj stopi nezaposlenosti i povećanom broju jednoroditeljskih obitelji, sve manjem broju novo sklopljenih brakova a sve više razvoda, te ništa manje važno ono što želim posebno apostrofirati nedostatku servisa za obitelj u cjelini. Upravo na tragu ovog posljednjem, dakle tu mislim na obiteljske centre ministarstvo je odgovorno da zaštiti položaje obitelji koje svakako ona trebala imati u društvu. I stoga je postojanje obiteljskih centara bilo vrlo, bila vrlo dobra zamisao a i praksa. Nažalost danas tih centara u tom zakonu ne vidim. Izgubili su pravnu osobnosti i postali su izvor stručnog kadra koji popunjava kadrovske nedostatke u centrima za socijalnu skrb. Obiteljski centri su ne samo prema nacionalnim zakonima ili nečijim hirovima već su usklađivanjem s EU, europskom stečevinom i brojnim međunarodnim ugovorima primarno bavili prije a što nam je jako važno preventivnim i savjetodavnim radom što kako sam rekla je pokazalo se kao vrlo efikasno u praksi. Nisu oni donosili upravna rješenje, nisu se bavili nepotrebnom administracijom koja je stručne radnike pri centrima za socijalnu skrb formalno zatrpala jer nažalost to je postao njihov posao, a ne socijalni rad gdje bi se daleko veći akcenat mogao bacit. Za razliku od stručnjaka koji su radili u obiteljskim centrima. Stručnjaci koji su bili dostupni svakom pojedincu, članu, obitelji, djetetu, mladoj osobi, roditelju, osobi s invaliditetom, djetetu s teškoćama u razvoju, osobi starije životne dobi, osobi s problemom ovisnosti, osobi koja je žrtva nasilja i svakoj drugoj osobi u potrebi. Stručnjaci koji su svojim znanjem i iskustvom pružali razumijevanje, potporu i podršku onima koji su pomoć potražili u obiteljskim centrima. itekako su poželjni, a posebno u lokalnim zajednicama jer ovo govorim iz vlastitog iskustva. Također jedna od primjedbi je da je zakon preopširan, čini mi se da 500 i nešto članaka, ima 300 i nešto stranica nije najidealnije sistematiziran i pojedina pitanja su razbacana po raznim područjima te ih je teško pratiti, teško se snalaze i osobe iz struke jer nisu jasno određene cjeline kao u dosadašnjem zakonu već čitajući neko područje npr. baš kod razvoda braka braka morate se nekoliko puta vraćati, tražiti po ostalim cjelinama odredbe o razvodu čime se gubi na vremenu, kontinuitetu i mogućnost pogreške je veća. Praksa je iako relativno kratka 4 mjeseca pokazala da je dobar onaj dio koji govori o obveznom savjetovanju prije razvoda braka u kojem postoje maloljetna djeca. Na taj način se veća odgovornost stavlja na roditelje koji u postupku o obveznog savjetovanja rješavaju odnose vezane uz zajedničku djecu. Ovakvim reguliranjem štite se prava djece, olakšava se odluka o povjeri i preciziraju se prava i dužnosti roditelja i nakon razvoda braka. ono što smatramo da nije dobro je da se u postupku razvoda braka rješavaju i imovinski odnosi jer to pitanje može razvući sudski postupak. Razvod braka je hitne naravi radi, upravo radi maloljetne djece i stoga pitanje imovinskih odnosa bi trebalo ostati posebno i kao kao takvo naknadno se rješavati jer se traumatizirano stanje djeteta produžuje što nije nikako dobro. Za pohvaliti svakako je u ovom zakonu dio koji regulira pitanje skrbništva odnosno institut zaštite osoba sa duševnim smetnjama. Dobro je što po ovom, da da tako kažem suspendiranom zakonu, osoba se ne može u potpunosti lišiti poslovne sposobnosti već samo u dijelu kojim će se zaštititi njezina prava. To u praksi može značiti da će se osobi ograničiti poslovna sposobnost u dijelu pristanka na liječenje, a sva ostala prava imat će kao i drugi ljudi odnosno građani, dakle sklapanje braka, glasovanje na izborima, raspolaganje imovinom i novcem i Na ovaj način poštuju se ljudska prava osoba s mentalnim i intelektualnim deficitima oduzimanjem poslovne sposobnosti samo u nužno potrebnom dijelu potrebnom dijelu ostavlja se takvoj osobi sva druga prava, te na taj način ona sudjeluje u društvu i nije marginalizirana. Ovo je u duhu izjednačavanja prava osoba sa invaliditetom i konvencija vezanih uz njihova prava. Još samo nekoliko rečenica, naime koliko je javnost upoznata i obaviještena što donosi Obiteljski zakon, naravno nemam takav podatak, imam svoje viđenje i mišljenje. ali je činjenica da da su pojedine udruge kroz medije upućivale kritike o nedovoljno vođenom dijalogu struke, a potkrepljuju činjenicom da je zakon došao na ocjenu ustavnosti i da je suspendiran, te na taj način dodatno dovode javnost u dilemu tko je u pravu i opet doprinose jednoj podijeljenosti u kojoj zasigurno nema mjesta kada je obitelj u pitanju. Vjerujem da je intencija svih i želja svih nas u Saboru donošenje jednog kvalitetnog zakona, zakona bez nedorečenosti, bez propusta i rupa koji neće imati nekakvu drugu šansu naći se na Ustavnom sudu na ocjeni ustavnosti. Klub HSU-a je mišljenja s obzirom da je ovo prvo čitanje, da bi struka bez političke naklonosti trebala svakako postići konsenzus jer ja ne mogu vjerovati da bi tumačenje za rješavanje istog ili zajedničkog problema kojeg imamo svi u Hrvatskoj mogli tako drastično se razlikovati. Možda između laika i struke da, ali unutar struke zasigurno ne ili pak vrlo malo. I nemojmo nikako biti isključivi jer svatko ima pravo na mišljenje i pravo na prijedloge. Većina će naravno odlučiti i poštivat će se glas većine, pa mislim da bi trebali onda s manje žuči se obraćati jedni drugima. Hvala vam lijepa.

u svojoj raspravi ste spomenuli obiteljske centre odnosno da su u biti ukinuti obiteljski centri, međutim ja vas moram prisjetiti da je status obiteljskog centra da je riješeno Zakonom o socijalnoj skrbi kada oni nisu ukinuti. Naime, obiteljski centri koji su postojali neki su radili svoj posao što su trebali raditi, a to je preventivno djelovanje što ste i sama rekli odnosno obiteljsko savjetovanje jer mislim da trebamo svi priznati da obzirom na cijelu situaciju da obiteljski centri imaju veliku ulogu u smislu savjetovanja, u smislu odgovornog roditeljstva, da u biti preveniramo sva događanja koja se događaju. Ali ti obiteljski centri su postali dio centara odnosno postali su podružnice obiteljskog centra pri centru za socijalnu skrb. Prema tome oni će i dalje imati ulogu, a svi oni koji nisu provodili svoju ulogu na ovakav način će se baviti pravim preventivnim radom. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor, izvolite kolegice Ilić. **Ilić, Marija (HSU)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa poštovana kolegice, gledajte ja znam da će inkorporirani u centre za socijalnu skrb naravno da će se dio poslova odraditi, obiteljski centri su imali jednu fantastičnu ulogu u lokalnoj zajednici s kojim sam se osobno susrela i koji je jako puno pridonijelo u rješavanju preventivnom djelovanju rješavanja svih problema. Centri za socijalnu skrb imaju administrativnih poslova jako puno. Da, ali jednostavno ovi iz obiteljskih centara su ušli i inkorporirali se u centre

Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažena kolegice Ilić slažem se s vašom raspravom. Ovo je prevažan zakon da bi se ovdje na neki način bildao ego. I ja ne bi rekla da bi se ovdje trebalo raditi o nekakvim, prije je kolegica govorila vi to niste lijevim i desnim pravnicima i stručnjacima jer su oni svi završili fakultete i trebali bi biti stručni i i trebali bismo uvažavati njihova mišljenja, uvažavati i to sve u ime 2 milijuna supružnika u Republici Hrvatskoj, 98 tisuća izvanbračnih zajednica, 208 tisuća samohranih roditelja, 800 tisuća djece i 19 tisuća odraslih osoba pod skrbništvom. I vi ste u pravu. I mi u HDZ-u jednako tako smo rekli da onaj zakon iz 2003. naravno da treba poboljšice. Ali način na kojem je ovo doneseno, ovaj zakon i na koji zaista ministarstvo pokazuje, pa ne znam šta bih rekla, želju za neslušanjem druge strane, je zaprepašćujuće. A unutar tog zakona postoji članak a čitali jeste, vidim da ste, i imate zaista primjedbe neke s kojima se i mi slažemo koje zaista su neprovedive a to govore oni koji su baš u kontaktu i suci ali i ljudi iz Centra za socijalnu skrb. I ja, evo prošlo mi je vrijeme. Hvala. Odgovor, izvolite. koji bi trebao biti na neki način temelj ovoga društva, ćelija, obitelj je ćelija svakog društva, to sam i rekla u svojoj raspravi, ja ne bih dijelila nikako niti na lijevu, niti na desnu stranu. Ne sumnjam u stručnost, ne sumnjam u interesu baš ministarstva da je ministarstvo našlo stručne ljude koji će taj posao odraditi kvalitetno. Nikom nije u interesu da dobijemo jedan zakon koji će biti pun rupa i kojeg će netko zloupotrijebiti. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika SDP-a Peđa Grbin. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministrice, uvažene kolegice i kolege. Svoje izlaganje početi ću jednim citatom: "Dužna sam naglasiti da je gospođa potpredsjednica promišljeno postupila kada je izjavila da će Vlada u saborsku proceduru uputiti novi tekst Obiteljskog zakona u koji će ugraditi nova ili izmijenjana rješenja polazeći od prigovora predlagatelja a ovaj suspendirani tekst staviti izvan snage. To bi bilo mudro.". Ovo je 23. siječnja 2015. godine u svojem intervjuu u Večernjem listu izjavila Jasna Omejec predsjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske. Od tada pa do danas proteklo je 5 mjeseci. 5 mjeseci u kojem se zakon pripremio, u kojem je prvo najavljena priprema zakona, objavljene su teze, objavljeni je nacrt s kojim se kreće u javnu raspravu, izvršene su konzultacije, između ostalog sa Ministarstvom pravosuđa kako bi se riješile nedoumice oko procesnih pitanja vezanih uz zakon te je nakon toga objavljena javna rasprava koja je trajala 33 dana. Ništa u donošenju ovoga zakona nije ishitreno kao što nije bilo niti prvoga puta. A pazite kolegice i kolege mi ga još nismo niti donijeli, niti ćemo ga sutra kada budemo glasovali o njemu donijeti, već ćemo ga tek vratiti Vladi sa primjedbama, prijedlozima i sugestijama kako da ovaj zakon bude bolji. sada vratimo se samo na sam dokument. Prijedlog zakona koji je pred nama slijedi ideju koju je izrekla predsjednica Ustavnog suda. Ovdje se radi o novom zakonu, međutim zakonu koji ne samo što ukida suspendirani tekst zakona već i adresira čitav niz primjedbi istaknutih pred Ustavnim sudom. nećemo lagati, nećemo se sada praviti da ne vidimo. Neke od primjedbi koje su bile izrečene pred Ustavnim sudom bile su i opravdane i za neke mi je i drago što su uvrštene u konačni tekst, odnosno u ovaj tekst zakona koji je pred nama kao i one koje se odnose na pitanje utvrđivanja majčinstva što doista nije bilo, tu ćemo se vjerojatno svi složiti, adekvatno riješeno u tekstu zakona koji je bio pred Ustavnim sudom. No da li je to bilo dovoljno za njegovu suspenziju? Ne znam ali još ću o tome govoriti. Dakle nakon što sam vam pročitao ovo što je govorila predsjednica Ustavnog suda postaviti ću jedno pitanje. Što čini odgovorna Vlada? Da li ostavlja pravnu prazninu ili uvodi red? Ja mislim da odgovorna Vlada uvodi red i predlaže zakon koji između ostalog u svojim prijelaznim i završnim odredbama na vrlo dobar način regulira i primjenu pojedinih zakona na pojedina vremenska razdoblja kao i što održava na snazi i pravne osobe koje su eventualno osnovane temeljem zakona iz 2014. godine kao što i osnažuje na temelju tog zakona donijete odluke. To je odgovorna Vlada. Nadalje govorilo se o pitanju o opširnosti ovoga zakona. Za one koji razumiju što to znači ovaj zakon sadrži i materijalne i formalne odredbe. Upravo zato on mora biti dug zato što je u njemu na jednom mjestu uređeno materijalno pravo, pravo koje uređuje određeni odnos unutar obitelji, odnos u braku, odnos između skrbnika o osobe pod starateljstvom itd.. Ali isto tako ovim su zakonom uređene i postupovne odredbe, postupak pred matičarom, postupak pred Centrom za socijalnu skrb, postupak pred sudom. Ovaj zakon ne može biti kraći. Niti jedan naš Obiteljski zakon, pa ni zakon o braku i porodičnim odnosima nije baš spadao u kategoriju kratkih. Govorili smo da se ovim zakonom adresiraju određene primjedbe iz postupka pred Ustavnim sudom i one doduše malobrojne koje je sam Ustavni sud istaknuo svojim rješenjem, mislim da se radilo o točci 769. ili tako dalje. Pa ćemo vidjeti da li se ovdje radi o malim, o malim intervencijama. Dakle ovim zakonom osim utvrđenja očinstva riješeno je i pitanje utvrđivanja majčinstva. Toga u proteklom zakonu nije bilo. Već samo to je velika izmjena. Nadalje, člankom 117. definirana je punoljetnost djeteta. Iskreno, pitanje punoljetnosti je bilo regulirano i nekim međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska potpisnica pa je pitanje zašto smo oko toga pravili veliku famu ali neka je i to u zakonu. Nadalje, izmijenjene su odredbe o načinu upisa i upozorenjima koje matičar daje kod sklapanja braka. Ispravljena je odredba koja se odnosi na osobno ime djeteta, odredba koja se odnosi na pristanak kod posvojenja. Dodana je odredba koja preciznije regulira uzdržavanje izvanbračnog druga, mislim da se ovdje radi o jednoj dobroj, vrlo dobroj odredbi koja je u duhu onoga što smo i učinili izmjenama zakona iz 2014. godine, a to je potpuno smo izjednačili izvanbračnu i bračnu zajednicu u pogledu ne samo materijalnih, ne samo imovinskih, već i svih ostalih prava. Kod poništaja braka u članku 376. dodano je i životno partnerstvo kao razlog za poništenje, uređen je odnos između pojedinih vidova postupaka itd. Ja sam ovdje naveo samo jedan dio, ali zakon ima brojne izmjene. Međutim, postavit ću jedno drugo pitanje. Usporedimo li primjedbe koje su iznijete na Obiteljski zakon i primjerice primjedbe koje su iznijete na neke druge zakone, evo uzmimo kao primjer Zakon o kaznenom postupku iz 2009. godine. Lako ćemo utvrditi da niti je tih primjedbi bilo puno, niti su te primjedbe bile toliko ozbiljne da bi dovele u pitanje suspenziju zakona. Podsjetit ću, 2009. godine Zakon o kaznenom postupku imao je također stotine primjedbe na stotine odredbi. Ustavni sud je prihvatio i čini mi se ukinuo 52 odredbe Zakona o kaznenom postupku, temeljnog zakona kojim se u demokratskom društvu uređuje kako se nekoga lišava slobode. Tada to Ustavnom sudu nije bilo dovoljno da zakon suspendira. Ustavni sud je uveo novu praksu. Ja tu praksu mogu i prihvatiti iako je ona bez presedana. Ok, stvorili smo novi presedan, ali tada Ustavni sud ima itekakvu obvezu u suspenziju pojedinog zakona riješiti prijelazno razdoblje, a ne uputiti Vladu da ga ona svojim odredbama riješi, što Vlada u krajnjoj liniji ovim prijedlogom zakona i čini. Nadalje, već sam počeo govoriti o tome, a moramo ponovo istaknuti, ovaj zakon je zadržao čitav niz dobrih, pozitivnih, izuzetno naprednih, modernih rješenja, liberalnih i lijevih. Da, mene nije strah to reći. Liberalnih i lijevi, jer je uređivanje odnosa u obitelji itekako podložno određenoj ideologiji, a mi od ideologije kao političke stranke ne smijemo i nećemo bježati. Pogledajte presudu Vrhovnog suda SAD-a donijetu prošloga petka. Ako pročitate izdvojena mišljenja određenih sudaca, optužili su petoricu koju ja kapu skidam, za liberalno lijeve ideje. Pa neka su. Neka i nas optužuju, mi se s time možemo nositi. Ovim zakonom je na novi, moderniji i sustavniji način uređen razvod braka. Osobito bitno i to ću ponavljati cijelo vrijeme i mislim da to svi moramo činiti, u potpunosti je izjednačena izvanbračna i bračna zajednica čime je Hrvatska postavila jedan od vrlo pozitivnih primjera koji sam siguran slijedit će i druge države članice Nadalje, ovim zakonom se u potpunosti poštuju osobe, njihov integritet kojima je oduzeta do sada bila u potpunosti poslovna sposobnost, a danas to više neće moći biti činjeno na taj način već ćemo morati definirati u kojem dijelu se pojedinoj osobi oduzima poslovna sposobnost. I mislim da je to još jedan veliki demokratski iskorak koliko koštao da koštao. Izmijenjene odnosno usmjerene su određene odredbe o dodatnoj zaštiti djeteta itd. Zakon u svojim prijelaznim i završnim odredbama na vrlo dobar način popunjava pravnu prazninu koju je ostavio Ustavni sud i još jednom treba čestitati ministarstvu na način na koji je u prijelaznim i završnim odredbama uredio ovaj problem. Ja sam pažljivo to čitao i ne mogu reći da tamo ima nečeg što bi trebalo dodati ili oduzeti. Ono je vrlo dobro riješeno i na postupke koji su u tijeku, na postupke koji će tek započeti u odnosu na vremensko razdoblje kada je odnos nastao itd. i po mojem mišljenju ne ostavlja baš previše prostora nekakvim tumačenjima i pitanjima što tko u kojoj fazi treba činiti. U zakonu je sve jasno definirano. I za kraj, uzet ću si za pravo govoriti o dvije stvari. Prva je materijalna, a druga je formalne prirode. Materijalna novina koju Ustavni sud od nas nije tražio i koje oni koji su pisali primjedbe također nisu tražili, a ja mislim da je izuzetno bitna je odredba koja uređuje tko je majka djeteta. Ovim zakonom je napokon ili ponovo bolje reći u Hrvatskoj majčinstvo definirano na načni da se majkom smatra žena koja je rodila dijete. To je pretpostavka majčinstva koja je na ovaj način uređena kao oboriva pretpostavka. Mi možemo zatvarati oči, možemo gurati glavu u pijesak, ali majčinstvo mora biti oboriva pretpostavka. Život ide dalje, on je nepredvidiv, a mi svakoga dana svjedočimo novim odlukama međunarodnih sudova koji imaju ingerenciju nad Republikom Hrvatskom. Jedna od tih odluka je odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetu Meneson, a to je predmet koji se odnosi na surogat majčinstvo. Mi ga u Hrvatskoj zabranjujemo. Možemo protiv njega kukati, možemo ga napadati, ali Europski sud je poručio svim državama koje su članice Vijeća Europe u konkretnom slučaju Francuskoj, da ono surogat majčinstvo koje je na zakonit način nastalo u nekoj drugoj državi, u ovom primjeru SAD-u, moraju priznati na svom teritoriju jer je to činjenica. Mi možemo napisati u zakon što god hoćemo, ali ovu odredbu moramo biti sposobni provesti, a to proizlazi iz ove izmjene u zakonu. To je bilo ono formalno što sam htio reći, pardon materijalno što sam htio reći, a formalno, nažalost kolegice Tireli nema, ali svejedno ću joj uputiti ovo objašnjenje. Javne rasprave traju 30 dana. Tih 30 dana nitko ne sjedi skrštenih ruku. Ja ne znam da li je kolegica Tireli, ja ne znam da li ste vi provodili javnu raspravu, ali ja jesam. Za vrijeme kada javna rasprava traje mi na dnevnoj bazi primamo primjedbe. Zar vi mislite da ćemo čekati 30. dan da ih počnemo obrađivati? Ne, dame i gospodo, one se obrađuju kako pristignu. I upravo zato mi trebamo čestitati ministarstvu što je radilo upravo na taj način i po završetku javne rasprave bilo istog trenutka spremno zakon uputiti u daljnju proceduru. A vi kolegice i kolege možete uzeti tekst zakona, okrenuti na zadnju stranicu i vidjeti točno koje su primjedbe došle, na koji način su obrađene i zbog čega ih je ministarstvo prihvatilo, odnosno nije ih prihvatilo. Sukladno navedenom, a imajući u vidu da se ovdje radi o promišljenom i mudrom prijedlogu zakona, odnosno o promišljenoj i mudroj proceduri kako je to opisala predsjednica Ustavnog suda gospođa Jasna Omejec Klub zastupnika SDP-a će s punim srcem i vrlo sretno podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. **Batinić, Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega Peđa Grbin, meni je osobito drago da ste vi govoreći u ime kluba SDP-a, a isto tako i kao muškarac posebno ponosni na ovu odredbu, suvremenu odredbu o novoj definiciji majke da se radi sada o oborivoj pretpostavci. Dakle, majka je u pravilu ona koja je dijete rodila, a da se može dokazivati i suprotno. Spomenuli ste i surogat majčinstvo, ja mislim i jedna od mjera i u buduće trebat će biti i to da vidimo što ćemo i sa surogat majčinstvom u vrlo kratko vrijeme. To je jedna stvar. A druga stvar, da što kažete da smo na tragu naravno i suvremene tehnologije koja već odavno pozna različite situacije da majka, dakle nije ona žena koja je dijete rodila nije uvijek nositeljica genskih osobina. Dakle, nije rođeno njezinom jajnom stanicom. Ne samo surogat Mi smo imali u nedavnoj prošlosti velike peripetije oko toga i to u Hrvatskoj oko krađe jajnih stanica. Prema tome, zagovarati staro rimsko načelo da mater sempre cerpa est znači zabijati glavu u pijesak i biti zaista, zaista pored zdravih nogu umjesto ići naprijed ići iza. To je, na kraju krajeva to je u interesu djeteta, to je u interesu konvencija o zaštiti djeteta da dijete ima pravo znati tko mu je majka. A majka je o na koja je dala jajnu stanicu,

mi smo i do sada u stvari u našem pravnom poretku imali situaciju gdje je majka bila žena koja nije rodila dijete i to nikome nije bilo sporno. Pa da li je žena koja posvoji dijete njegova majka ili što li je? Majka mu je i brine se o njemu, voli ga, poštuje i čuva. A mi smo imali ovakvu jednu odredbu za koju mi je posebno drago što smo je promijenili i vjerujem da je to jedna izmjena. Već samo i zbog toga je bilo dovoljno promijeniti Obiteljski zakon i vjerujem da to svi koji ovdje sjedimo, odnosno ne sjedimo možemo podržati. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HNS-a Nada Turina-Đurić, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo zamjenice sa suradnicom, kolegice i kolege. Hrvatska narodna stranka će i u ovom prvom čitanju podržati prijedlog Obiteljskog zakona kao što smo ga podržali i 2014. godine kad je ovaj zakon donesen i smatramo da ova poboljšanja koja su unesena nakon suspenzije i upućivanja novog prijedloga zakona su dobro došla, nešto su popravila hajmo reći ono što je prvotno bilo donešeno. Isto kao i kolega koji je govorio prije mene iz SDP-a, kolega Grbin smatramo da se ovim zakonom napravio ipak jedan veliki iskorak u standardu poštivanja prava djeteta prije svega, ali i svih u obitelji i svih koji su u okviru ovih odnosa mogli biti ili jesu potencijalno ugroženi. Normalno je da ovakav jedan zakon ima i definitivno jako svjetonazorsko uporište i zato i jest izazvao ovako veliku diskusiju i zato jest izazvao i određene prijepore i to je normalno. I normalno je da s jedne strane konzervativna stranka, s druge strane socijaldemokratska odnosno liberalna stranka imaju različite temeljne stavove vezano uz ovakav zakon. Međutim, to je normalno i normalno je da ona pozicija koja ima određene ciljeve, ima određenu viziju na koji način treba urediti to područje zagovara i određene stavove i unosi ih u prijedlog zakona i želi ih donijeti, odnosno želi ih provesti u djelo, odnosno provesti u stvarnosti. I ma koliko se kolege tu ljutile iz opozicijskih redova naprosto je to pitanje našeg cilja, naše vizije kako bi to trebalo izgledati. Znači, da li će se to u nekoj perspektivi i u nekom budućem vremenu mijenjati to ćemo naravno vidjeti, odnosno o tome će odlučivati građani Republike Hrvatske na nekim našim sljedećim parlamentarnim, odnosno na sljedećim parlamentarnim izborima. Drago mi je znači da smo učinili sa ovim zakonom iskorak, jer mi smo u ovom mandatu, ja ću podsjetiti donijeli još dva zakona po kojima mislim da kolege nemojte se uvrijediti sa ove desne strane ne bi ih nikad imali da je bilo do vas. To je Zakon o životnom partnerstvu i Zakon o potpomognutoj oplodnji onakav kakvog smo mi donijeli. I tu nema nikakve ljutnje. To je naprosto stav ove Vlade, stav ove pozicije i mi želimo urediti društvo na taj način i po tim standardima kako je predloženo. E sad, naravno kad smo prošli ovu javnu raspravu po ovom zakonu koji je predložen, kad smo vidjeli da je ustvari većina onih koji su imali ključne primjedbe a s kojima smo u međuvremenu ostvarili komunikaciju, od svih pravobranitelja, evo ja sam danas bila prisutna i na Odboru za zdravstvo koji je to tretirao i bila je vrlo jedna pristojna i ja bih rekla kulturna komunikacija. Ima još prijedloga, mi smo u prvom čitanju, ministarstvo je otvoreno razmotriti još neke od prijedloga koji su tamo izneseni od strane i udruga. Prema tome, ne vidim da takva tenzija i takav otpor o kojem se govori od strane kolega u opoziciji stvarno i postoji. Ali postoji nažalost, stalno se svi ovdje pozivamo na struku, postoji od jednog dijela struke, postoji od jednog dijela struke u užem smislu znači socijale i sudaca, i postoje interesne grupe jel' kojima ovo ne odgovara. I svi smo o tome razgovarali nakon što je zakon suspendiran i odvjetnici neki su bili protiv. To su vrlo moćne grupe, to su vrlo moćni utjecaji, to su ljudi koji su u cijelom sustavu dosada radili taj posao i nažalost su uspjeli neki od njih izvršiti utjecaj na Ustavni sud. I ono što ja mislim da je poražavajuće da je Ustavni sud donio jednu odluku kao što su rekli kolege koji puno bolje poznaju pravo od mene de facto ne rekavši ništa ključno, ništa taksativno što bi stvarno osporilo u ustavnom smislu ovaj prijedlog i onaj 2014., a i ovaj sada zakon. I sad mi nešto čekamo i očekujemo od tog Ustavnog suda. Kad ćemo dočekati i dal' ćemo dočekati to ćemo vidjeti. No, ne bih htjela komentirati naravno odavde njihove odluke ali definitivno procjena je svih da je na Ustavni sud izvršen pritisak, utjecaj ili kako god hoćete u datom trenutku i da Ustavni sud u tom trenutku nije imao sasvim jasan stav pa je onda napravio presedan i jednostavno suspendirao, odnosno odgodio primjenu zakona razmišljajući kad se dogodi, dogodit će se. Koliko nam vremena za to treba? Navodno im treba 6, 7, 8, 10 ne znam koliko mjeseci da kažu što je u tom zakonu protuustavno, još to nismo dočekali. I sasvim je prirodno da u toj pravnoj praznini koju smo dobili takvom odlukom da je naše ministarstvo odnosno da je Vlada predložila novi tekst zakona koliko je imala saznanja da Ustavni sud kroz rješenje odnosno odluku Ustavnog suda koliko je uopće imala saznanja što je u tom zakonu protuustavno odnosno koje su zamjerke Ustavnog suda na doneseni zakon. I što se ovdje u cijeloj raspravi postavlja kao glavno pitanje? To je najgore od svega ne', da nije važno ustvari što je sadržaj zakona nego tko je pisao zakon. I tu se vidi ustvari sva tragedija ove rasprave. Jer ja sam tu od ne znam koliko ljudi čula, naših kolega saborskih zastupnika, tko je pisao zakon. Pa zaboga pisala ga je struka, sigurno da ga je pisala struka, sigurno da je ciljeve dalo ministarstvo odnosno politika to je najnormalnije i sigurno, a tko sjedi u ministarstvu? Pa u ministarstvu valjda isto sjede neki ljudi koji su struka. I oni su jednostavno morali napraviti procjenu od svega što je od struke došlo da temeljem onoga što je cilj ovog zakona presječe i ponudi prijedlog zakona. To što se nekome to svjetonazorski ne sviđa, to što se nekome ne sviđa to što neki nisu bili pozvani da sudjeluju u izradi zakona nego neki drugi, neki koji nisu pozvani imaju sad problem s time to mislim da nije predmet ovdje za raspravu. Jer struka na neki način uvijek zastupa određeni interes, a ministarstvo je to koje je predložilo. A ne možemo reći da ministarstvo i ljudi u ministarstvu koji su na tome radili nisu struka. Pa je potpuno nepotrebno ovdje govoriti o tome tko je pisao ili potpisao zakon. Zakon je potpisala ministrica Tako da mislim da je ta priča bespredmetna, odnosno otišla je duboko nažalost u sferu političkog obračuna što nije dobro jer mi moramo donijeti zakon koji je suvremen sa višim standardima i kojega naši građani koji su u teškim nekim svojim pojedinim situacijama u vrlo velikim problemima. I za razliku od svih ovdje koji su pričali da im se obraćala struka kako nešto ne valja, i i pretpostavka je da nekoj struci ne odgovara. Čujte, u ovom zakonu su neki dobili i neke nove obaveze. Mi smo proširili neke ovlasti, mi smo prijedlogom ovog zakona uveli neke nove institute. Naravno da tu će biti nešto više posla, da će trebati naravno vjerojatno i zaposliti određene djelatnike na tim poslovima. Ali i ovi koji sada rade će vjerojatno imati nešto veći obim posla. To svi znamo da to baš struka, nijedna struka ne voli da joj se kroz zakon na neki način proširi obim posla. Međutim, ja sam više slušale one koji imaju svoje osobne probleme i koji su kad je zakon suspendiran redom dolazili i rekli pa za majku svijetu što se dogodilo, pa mi svoje probleme koje smo tako se nadali da ćemo ih riješit temeljem ovog zakona sada nećemo moći riješiti i pitanje kad ćemo moć i da li ćete vi u Saboru napravit nešto da ipak taj zakon stupi na snagu? Nisam znala odgovor ali hvala, evo znala sam da će ministarstvo poduzeti sve što može da mi ponovno zakon dobijemo u proceduru. I zato bi ja ovdje rekla da u ime svih onih koji su s nestrpljenjem očekivali taj zakon, dobili ga prošle godine, pa im je suspendiran da pustimo ovaj zakon, dal će on tehnički prouzročit, pa vjerojatno, nije da nije savršen i ništa nije savršeno. I ovo što ste rekli tko je ikad proizveo nešto savršeno? Pustimo ovaj zakon zbog onih koji očekuju ga kao ozeblo sunce. Hrvatska narodna stranka će zbog naših građana koji imaju takve probleme i svih onih koji će nažalost možda biti opet u takvim problemima a ovaj zakon rješava dobar dio tih problema podržati u prvom čitanju ovaj prijedlog zakona. Hvala i vama. Imamo jednu repliku Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Evo kolegice kad spominjete da je Obiteljski zakon suspendiran ja samo mogu dodati neka je i zakon suspendiran, pa neka je. Ali zato pamet i odgovornost koju ima ova Vlada ne mogu i ne smiju biti suspendirani i to pokazujemo i ovim prijedlogom zakona. Kažete da je normalno da ljudi različitih svjetonazora imaju i različiti pogled i oko obitelji tako. To na pravi pogled se čini da je tako i to bi trebalo biti tako kad bi ti sa različitim pogledima, sa drugim pogledima pogotovo konzervativnim pogledom uistinu tako i živjeli. Međutim o čemu se radi, za mene prije svega je to nenormalno. Jer ako ja živim modernim životom mene nije briga kakvo će, oče drugi živjeti u špilji, oče li živjet, kako će odgajati svoju djecu to je njegova stvar, ali šta rade konzervativci? Žive vrlo liberalno, liberalnije nego puno nas ovdje, dakle oni žive onako kako mi zagovaramo, ali šta oni, u čemu je to licemjerje i zato to licemjerje treba razotkrivati svakog dana u svakom pogledu da bi uopće bili vjerodostojni. Šutite vi tamo. I slušajte o čemu se ovdje radi, dakle da oni zagovarajući dakle javno sebi si daju za pravo da žive liberalno ali tobože na niske strasti određenog broja stanovništva tobože pozivanjem na neku tradiciju znate onda oni zagovaraju upravno neki tradicionalni način života a od njih toga nema ni u tragovima a kamoli u tradiciji. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor Nada Turina-Đurić. Izvolite. Pa ja sam dok sam razmišljala što ću reći u raspravi jedan dio ispustila ovdje dok sam govorila, ali sam razmišljala o tome. Upravo o problemu licemjerstva. Znači mi moramo priznati i to je naglašeno u više rasprava svijet, mi kao društvo idemo naprijed, ne samo kao hrvatsko društvo nego i zajednica, šira zajednica oko nas i moramo pratiti trendove, moramo razmišljati o tome da moram u naprijed anticipirati određene probleme kako ne bi stvarali praznine, kako ne bi dovodili se u situacije koje su nam nerješive i koje nam ustvari ugrožavaju ona temeljna prava, ugrožavaju nam djecu, strašnih situacija ima u zajednici na terenu, strašnih. Koje su ovim zakonom kojeg mi imamo sad na snazi a to je onaj iz 2003.su de facto nerješivi. Ljudi umiru od boli, od emotivne boli zato jer ne mogu riješiti svoje probleme putem zakona kojega je vrijeme pregazilo. I još nešto, kolege su govorile o tome da su da su bili svjesni manjkavosti zakona i nisu ga donijeli do 2011.znači imali su vremena, to je po meni nešto strašno, to je nešto strašno biti svjestan lošeg zakona i ne učinit ništa jer to je vjerojatno po onom opet konzervativnom principu a to je bolje ne učiniti ništa nego pogriješiti. Hvala. Završili smo raspravu po klubovima. Sad ćemo na trenutak zastati i nastavit ćemo u 21,30 Kolegice morate uvažiti da ja 2 sata i 18 minuta ovdje sjedim …/Upadica se ne čuje./… pa i ja isto pitam, ja ne vidim potpredsjednik Reiner je otišao, a kolegu Čuljka nisam vidio već. Nastavljamo u 21,30.